Hvala lepa. Spoštovani kolegice in kolegi! Jaz bi samo repliciral v delu, ki se nanaša na to, da, ko sem sam razpravljal o tem, da imamo takšno zakonodajo, kot jo imamo, da ko oseba izrazi željo za azil, seveda ne preostane organom pregona drugega, kakor, da jo pripelje v Ljubljano in to se dogaja sedaj in dogajalo se je tudi v času prejšnje Vlade, spoštovani kolegice in kolegi, tako, da to ni nič novega,

ko sem razlagal sam, kako je, kakšna je trenutna azilna zakonodaja, iz razprave mojega predhodnika pa je bilo očitno zaznati to, da se to dogaja samo sedaj, dogajalo se je tudi prej,

Hvala, predsedujoča. Jaz se bom držala podatkov, številk obravnavanih kaznivih dejanj na območju Republike Slovenije, ker na srečo nimam razvite tako bujne domišljije kot nekateri moji kolegi z desne in da si izmišljujem neka dejstva, ki niso resnična. Če se spomnimo samo padca po stopnicah, in podobno. Najprej naj povem, da ostro obsojam vsa kazniva dejanja, še posebej posilstva in nasilje v družini. V letu 2023 je v Republiki Sloveniji policija obravnavala 64 posilstev, od tega 5 poskusov in 59, žal, dokončanih posilstev. Od tega je policija kazensko ovadbo podala 40 osebam, ki imajo slovensko državljanstvo, 9 jih je bilo z državljanstvom Kosova, 5 Bosne in Hercegovine, 2 Nizozemske, 2 Maročana, 2 Srbije, ostali pa so imeli po en primer. Zame so te številke zaskrbljujoče. Nihče, nihče nima pravice se dotikati kogarkoli in ne pomeni izključno ne. Številke nam kažejo, da ne potrebujemo tujcev za kazniva dejanja, saj imamo kriminalce tudi med našimi državljani. Žal, žal. Osredotočila se bom na drugo temo, tema nasilje v družini. Roko na srce, tej temi namenjamo premalo pozornosti, a obstaja. **45. TRAK: (VP) 16.40** (nadaljevanje) Tudi zato mi je iskreno žal. Prav v tem tednu potekajo mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini in nujno je, da osveščamo ljudi, naj nasilje prijavijo. V letu 2023 je bilo 1191 primerov, od ovadenih oseb je pa bilo 1039 slovenskih državljanov. Številka, o kateri govorim, je ponovno zastrašujoča. Predlagam, da se predlagatelji zamislijo in najprej predlagajo, kako bomo rešili ta problem, ki je zelo, zelo velik. Kar pa se tiče migracijske politike, smo že veliko slišali. Zaradi te teme smo sedeli že večkrat po več ur in kaj smo dosegli? Izključno in samo izključno preusmeritev pozornosti od koruptivnih dejanj desnega političnega pola obeh opozicijskih strank in pa seveda širjenje strahu med našimi državljani. Strah je, kot vemo, neprijetno čustvo in stanje vznemirjenosti zaradi neposredne ogroženosti in seveda, ko vneseš nemir in strah med ljudi, si zmagal. Ampak zmaga ni zmaga, ni ta prava zmaga, če nimaš rešitve. Zaradi vlade Janeza Janše ljudje policiji niso zaupali. Spomnimo se samo, kako je takratni minister žalil policiste, jim grozil z odpustitvijo, če ne kaznujejo ljudi zaradi rogljička. Naložil jim je tudi to, da so z vodnim topom šli nad protestnike. Žalostno je to, da ti isti politiki sedaj strašijo prebivalce zaradi tujcev, žalostno. In hvala bogu, da se je z našo Vlado, Vlado Roberta Goloba, vrnil ugled in zaupanje v policijo. Sama podpiram delo našega ministrstva in policije, ki delata strokovno in v skladu z zakonom. Na eni izmed prejšnjih sej smo končno po 20 letih potrdili strategijo vključevanja tujcev in strategijo Vlade Republike Slovenije na področju priseljevanja. Če bi to imeli prej, bi težave z migranti verjetno bile manjše. Spoštovane državljanke in državljani, poudarila bi rada, da je Slovenija uvrščena med prvih deset najbolj varnih držav na svetu. Natančneje, Slovenija je na 8. mestu na svetu.

Slovenija je varna država, ne glede na to, da že od enih poslušamo številne laži, številne manipulacije s strani pretežno predlagateljev. Toliko je bilo laži, da seveda si jih nisem vseh niti zapomnila, da bi jih demantirala. Morda dve, ki sem si jih zapisala. Noben migrant v Sloveniji ne dobi 1900 evrov. Tudi ne drži informacija, da Vlada vsak mesec razpiše razpis za nevladne organizacije za 20 milijonov. Mislim, domišljija je res neverjetna. Še vaši poslanci, glede na to, koliko vas je, ne želijo več poslušati teh nebuloz očitno. In tudi prej ste, kolega Grims, pokazal en napis, pa ne vem, če sem ga pravilno razumela, pa me mogoče kasneje popravite, jaz sem razumela, da tam piše, da ... Samo malo. Da so neumni ljudje na levi strani in na desni strani pa ljudje s srcem. Jaz na levi strani vidim vas, na vaši desni strani pa vidim nas, tako da jaz ne vem ali ste vi to mislil. Če ste mislil, se vam seveda zahvaljujem. To so vaše besede, ne sicer moje. Že včeraj sem povedala, da sem res zelo podrobno secirala vašo zahtevo za sklic izredne seje. In v bistvu kaj nam predlagatelj s tem sklicem sporoča?

da ne boste potem kaj popravljali, ki imajo drugačno barvo in so morda v drugačne vere ter prihajajo iz revnejših držav, kriminalci, izvajajo rope, tatvine, posilstva.

tako se je izrazil vaš predsednik stranke do evropskih volitev v parlament? Evo, pa vas imamo, zakaj imamo danes izredno sejo? Zaradi konkretnega političnega motiva in to so evropske volitve. To so vaše besede, to je prej vaš poslanec povedal. In to ne kar en poslanec, ampak kar predsednik vaše stranke in potem smo mi tisti, ki naj bi izrabljali tovrstne seje za nabiranje političnih točk. Mislim, pa ljudje niso neumni, pa naj bodo na levi strani in na desni ali pa na sredini. S to sejo vi želite tudi spodkopavati zaupanje v policijo, v Vlado, v druge državne institucije - to je spet čisto moj občutek. Mislim, da nas je več poslancev koalicije jasno povedalo, da je tematika z nezakonitimi migracijami resna. Ne želimo si zatiskati glave v pesek, kot ste nam nekateri očitali: "O tem se strinjamo, se je treba resno pogovarjati predvsem pa odgovorno." - ne pa na podlagi nekega širjenja strahu, manipulacij, nestrpnosti, sovražnosti. Seveda drži: "Slovenija ni edina država, ki se sooča s tem izzivom." - vse države v Evropi se soočajo z istim izzivom. Tudi ali so migracije težava? Da, seveda so. Saj nihče ne trdi nasprotnega. Sem prihajajo različni ljudje, različnih kultur, navad, videza, ne govorijo slovensko. To je zagotovo izziv in prav je, da se ga ustrezno naslavlja in to je za aktivno integracijsko politiko, kar dela točno ta vlada. Tako kot pri slovenskih državljanih niso vsi kriminalci, tako velja tudi za tujce, tudi za migrante. Ni prav, da zdaj zaradi parih posameznikov kriminaliziramo kar vse. Bom ponovila tudi en primer, ki sem ga včeraj tudi omenila. Torej, ali naj bo sedaj vse Bošnjake strah zaradi enega Slovenca, ki je oblekel res neprimerno majico? Ne, seveda ne. ne. Tudi jasno je, da kadar je več ljudi na kupu, da je varnostno tveganje večje, pa saj to je vsem jasno. Jaz mislim, da policija in ta vlada te ukrepe, te izzive pravilno naslavlja. To sta tudi dokazala s podatki, s konkretnimi dejstvi, s konkretnimi aktivnostmi, ki jih izvajajo, kar sta predstavila včeraj minister za notranje zadeve in tudi predstavnik policij. Sta jasno dokazala, da se v bistvu na neki način vsa priporočila, ki ste jih vi predlagali, že izvajajo, zato kolega Hoivik nismo potrdili priporočil, ker je nesmiselno potrjevati nekaj, kar se praktično že izvaja, je prav absurdno. In včeraj sta tudi minister pa predstavnik policije dokazala, da zavajate, da govorite veliko neresnic, kar so vse seveda podkrepili s konkretnimi podatki, statistikami, verodostojnimi in ne s podatki, rekla kazala, s katerimi velikokrat vi razpolagate, da ste nekje prebrali. Potem, ko smo včeraj šli gledati kje piše o nekih nalepkah, ker naj bi jih, ne vem, policija lepila nek med čvek v nekem forumu, mislim res izpadete neresne. Tudi včeraj sem se zaradi iste stvari vprašala, kje zaboga vi dobivate vse te informacije. In sem vam tudi že včeraj svetovala, dajte menjati vaš vir informacije. Zavajajo, vas lažejo. Mogoče vas greste vi zaradi napačnih medijev, ki jih berete v napad, napačna pot in postavljate neka poslanska vprašanja, ki so tako res privlečena za lase? Tudi včeraj sem vam svetovala, če ne verjamete mediju, dajte pogledati spletno stran policije. Redno objavlja vse statistične podatke, objavlja vse izjave za javnost.

slišali s strani ministra in policije, da se vsi ukrepi izvajajo, da se izvajajo ukrepi za okrepljeno prisotnostjo na kritičnih mejnih točkah. Vlada in policija ves čas redno spremljajo varnostno situacijo in ocenjujejo vsa varnostna tveganja. Če karkoli ugotovijo takoj ukrepajo in jaz verjamem in res nimam razloga, da ne bi verjela nasprotno, bodo to počeli še naprej. Zagotovo pa ne vlada ne policija ne čaka vaših izrednih sej, da boste vi povedali, kaj moramo delati, sploh pa, da nam boste povedali, da moramo delati to kar že delamo. Mislim, jaz nimam besed, res, ste smešni. Včeraj se je na odboru govorilo tudi veliko o različnih kaznivih dejanjih in ja, da ne bo nesporazumov, da mi ne boste polagali besede kasneje v usta, to je zelo resno, ampak posploševanja, da so se povečale tatvine v okolici azilnega doma in tako naprej, to je tako tendencioznost in taka zloraba podatkov, spet verjetno na osnovi nekega strašenja. In še ena stvar je zanimiva, ko sem vas, prej sem vam svetovala, da mogoče menjajte medije, ko sem šla analizirati kateri mediji širijo neresnice, ki jih vi tudi potem postavljate v obliki poslanskih vprašanj in podobno, so ta isti mediji o katerih smo govorili ta teden in prejšnji teden in so bili omenjeni v posebnem poročilu preiskovalne komisije. Mislim, meni je bila ta ugotovitev res nenavadna in ne vem, verjamem, da ni bila glih naključje. In še enkrat, migracije so dejstvo. Pred tem ne moremo bežati in tudi ne želimo bežati. Zato, jaz sem vesela, da ta Vlada izvaja ukrepe odgovorno in predvsem, da jih izvaja humano. Jaz sem vesela, da je policija med državljani prepoznana kot prijazna. Jaz sem na to ponosna. Prej se je kolega Tonin čudil, da to ni dobro. Ne vem, ja, verjetno imamo različne vrednote. In mogoče v eni stvari se res strinjam, da je potrebno ljudem dati občutek varnosti in to zagotovo bi morala biti naša prioriteta, ampak žal imam občutek, da je vaša prioriteta ravno obratno. Vi konstantno strašite ljudi in danes več razpravljavcev z moje leve je strašilo ljudi na podlagi nekih manipuliranih podatkov, laži, zavajanj. In moje osebno mnenje je, da je veliko, veliko hujše in veliko hujše razsežnosti ima lahko kot migracije to, da se poziva državljane, da naj si nabavijo orožje. To hujskaštvo in to spodbujanje sovraštva in ne ne vem, meni to ni okej. Jaz si v taki državi res ne želim živeti, kjer bo orožje nekaj vsakdanjega. Glejte, jaz se tega resnično veliko bolj bojim kot migrantov. Za konec pa, svoboda govora ne pomeni, da se lahko svobodno lažete. To sem vam tudi včeraj povedala. In zato bi si res želela, da enkrat v tej državi bodo odgovarjali vsi tisti, ki lažejo, ki širijo neresnice, ki širijo sovražnost, strah, nestrpnost in v bistvu me je res strah ali pa pravzaprav niti ne strah, sem res žalostna, ko to slišim iz ust poslanca. To je zame, ne vem, res, res sprevrženo. In zaključila bom s tem, Slovenija je varna država in jaz sem zelo ponosna na Slovenijo.

Govoril sem o tem, da zlonamerno podtikate in interpretirate povsem lažnivo, nesramno manipulirate s podtikanjem o naših besedah in potem polemizirate s tem kar ste sami podtaknili. No, zdaj pa dva primera samo iz vašega govora. Rekli ste, da sem trdil, da migranti dobijo tisoč 963 evrov. Kaj sem pa jaz v resnici povedal? Povedal sem, da po uradni ugotovitvi Računskega sodišča Republike Slovenije stane vsak mesec ilegalni migrant oziroma azilant slovenske davkoplačevalce tisoč 963 evrov, in to je nerevaloriziran znesek, danes bi moral biti že bistveno višji. To je uradna ugotovitev Računskega sodišča, ki je bila zajeta v poročilu Računskega sodišča, ki smo jo obravnavali v tem Državnem zboru, pa naj rečem, da pričakujem vaše opravičilo. No, ampak potem ste nadaljevali. Ko ste rekli, da smo manipulirali, da se je povečala tam na Viču nekje prisotnost kriminala. Nismo mi rekli, gospa. Včeraj je vede direktorja slovenske policije povedal, da na enem predelu Viča se je povečala v zadnjem obdobju kriminaliteta za 6, %, ne mi, policija, vaša policija, ki jo vodi vaš minister je to povedala včeraj na seji. A še enkrat ponovim tisto kar sem prej rekel. Zato lepo prosim, ne sprevračati besed, pogovarjajmo se o dejstvih in poskusimo najti prave rešitve, ne da to poteka tako kot je zadnja ta stvar o kateri bom zdajle govoril, ko začnete, da nimate nobenih sklepov, nimamo nobene rešitve, govorimo v prazno, to je prej govorila vaša kolegica. najprej preprečite sprejem sklepov, svojih ne predlagate, pol pa tarnate tukaj, da ni nobenih rešitev. To je seveda čisto navadno sprenevedanje, da ne rečem norčevanje iz Slovenk in Slovencev, norčevanje iz državljank in državljanov, norčevanje iz varnosti ljudi in iz njihovih ustavnih pravic.

zdaj govoriti, da vi nekaj predlagate, in da mi vas ne slišimo, ne vem, je sila nenavadno. Bi pa še eno stvar povedala. Včeraj sem tudi omenila, pa sem šla tudi statistično pogledati,

in ne boste verjeli, od teh 49-krat jo je uporabil gospod Grims 37-krat, tako da dokazujem to kar sem že včeraj rekla, da vam ta beseda silno paše, ker ste res majster v zlorabljanju informacij, podatkov in dejstev in v obračanju besed.

Podpredsednica, hvala za besedo. Danes pa včeraj smo veliko se nas poslušali o nestrpnosti, netenju sovraštva in ne vem kaj še vse. Sam prihajam iz Logatca, kjer imamo izpostavo azilnega doma. če se vrnem malo v preteklost, v letu 2016, ko je bila ta izpostava azilnega doma vzpostavljena, je država nam kot lokalni skupnosti obljubila, da bo v v tej izpostavi nastanjeno zgolj 50 oseb oziroma največ do 110 iz ranljivih družin, in še to bi morali ponovno priti na občinski svet, in na tak način, tudi takrat je bilo veliko nasprotovanje s strani lokalnega prebivalstva, je bila sklicana izredna seja občinskega sveta in smo zadeve nekako umirili. Migranti nekje morajo biti nastanjeni, vsi to vemo, pač nihče ne želi tega imeti v svoji okolici, ampak problem se postavi, ko država krši svoje lastne zaveze. Na dan 23. 11. je bilo v tej izpostavi v Logatcu nastanjenih 396 oseb, od tega kar 282 takih, ki nameravajo prošnjo za azil šele vložiti in ravno tukaj imamo problem. Verjetno se lahko vsi strinjamo, da je ta namera vložitve prošnje za azil zgolj neka krinka, da dobijo ti ljudje si, seveda, so verjetno tudi vsi izmučeni, dvo ali tridnevni počitek, pa oskrbo, potem pa se odpravijo naprej proti zahodu. In zdaj, če bi imeli tudi številko 400, se da preživeti, če bi tam ljudje stalno živeli. Problem je pa, ker odhajajo. Zdaj, septembra sem sam na Vlado naslovil vprašanje, naj mi pojasnijo, koliko je bilo v Logatec pripeljanih oseb in odgovor je bil, to so, navajam pač vladne statistike, od 1. do 26. septembra je bilo v azilno izpostavo v Logatcu pripeljano 5 tisoč 419 oseb. Zdaj, če odštejemo povprečno število, ki tam dnevno biva, tam okrog 350, se je torej iz te naše izpostave na, na pot proti zahodu, odpravilo približno 5 tisoč 100 oseb zgolj v septembru. jaz mislim, da je to pa resničen problem. Jaz verjamem, da država tega ne more zakonito izvajati, potem so ti, ti ljudje so omejeni na na premikanje po občini, zdaj, v primeru Ljubljane je občina ogromna, ampak v primeru Logatca je pa to relativno malo prostora in kaj se potem dogaja? Ker policija patruljira po po cestah, tu moram pohvaliti notranje ministrstvo oziroma policijo, da zadnje čase resnično, resnično opažamo večjo prisotnost policije, ampak, zdaj so začeli pa ti ljudje, ki bežijo, pa, oziroma hočejo iti na, migrirati na zahod, so začeli uporabljati druge taktike. Ne hodijo več ob cestah, ampak hodijo med hišami, po gozdovih, po vrtovih in so si ljudje v Logatcu začeli zopet zaklepati vrata. To se dogaja. Tako, da, ko govorite, da mi strašimo ljudi, to enostavno ne drži, ker ljudje so že prestrašeni. Zadnjič me je klical en avtobusni prevoznik, je šel na črpalko »tankat« ni, ni linijski prevoznik, je pač, za posebne prevoze, gre plačat gorivo, vrata je pustil odprta, ko je prišel nazaj v avtobus, pa je imel štiri migrante gor. Normalno, da se vsak človek ustraši. Tako, da že mesto Logatec ima 7 tisoč prebivalcev, se pravi, v enem letu, v enem mesecu je prišlo in zapustilo naše mesto za celo mesto ljudi in potem, ko se to po sto na dan, po sto povprečno ljudi na dan premika po cestah

Zdaj, problem lahko pometaš pod preprogo, ampak to ne pomeni, da bo izginil. Stvari se po navadi samo stopnjujejo in jih je potem vsakič težje reševati. Jaz sem prepričana, da so dolga leta tudi v Nemčiji govorili, Nemčija je varna, ampak danes tega več nihče ne govori. Nemška vlada spreminja politiko do migracij. Želijo si, da ne bi bili več privlačni za migrante, saj smo slišali, tisti, ki prihajajo sem, vsi imajo za cilj Nemčijo in to nameravajo doseči z znižanjem socialnih pravic za prosilce za azil, s pospešitvijo deportacij zavrnjenih prosilcev, pa tudi s pomočjo izvajanja azilnih postopkov v tretjih državah. Le zakaj? Najbrž ne zato, ker je Nemčija varna in ker je vse v redu.

ko ilegalni migrant zabode otroke pa učitelje, ko je cel kup ali pa povečano število posilstev v mnogih državah. Tako da ali bi mi karkoli rekli ali ne bi rekli, najbrž bi ljudje vseeno recimo kupovali sprejme za samozaščito itn., trgovine objavljale, da jih je zmanjkalo pa da je pošiljka spet prišla. Le zakaj? Najbrž zato, ker se ne počutijo varne. Tudi ministrstvo in policija pravi, da moramo samozaščitno skrbeti in da moramo v primeru nadlegovanja kričati, uporabiti solzivec, če ga imamo, ali kaj podobnega. Torej, kot rečeno, problem lahko pometeš pod preprogo, ampak to ne pomeni, da bo izginil. Ministrstvo je povedalo oz. policija tudi, da zagotavljajo varnost na kritičnih točkah, da je več policistov. To drži. Tudi policisti rezervisti, jaz jih kar nekaj poznam, so precej bolj vključeni, veliko več imajo dela, redno hodijo na Vič, na Metelkovo itn., ker ker pač poudarjajo, da je v Ljubljani, se pač dogaja kar nekaj kriminala in kar precej težav in so zato tukaj. Zdaj, omenjeno je bilo tudi vprašanje o posilstvih. Ja, ker policija skriva podatke, se potem o marsičem piše in govori. Glejte, saj lahko berete članke, ne. Policija potrdi, da je nekaj se zgodilo naknadno. novinar vpraša ali se je tega dne to in to zgodilo, potem policija potrdi, a ne. Recimo v začetku septembra smo prejeli neuradno informacijo, da so migranti pri pregledu vlaka poškodovali slovenskega policista, ki je moral pomoč poiskati v bolnišnico. o tem dogodku slovenska policija ni poročala, po objavi informacij in po poizvedovanju pri policiji je bil dogodek potrjen. Enako je bilo s temi omenjenimi posilstvi. Nihče ni rekel, pazite, treba je biti previden, karkoli, ampak šele takrat, ko novinarji, ko od nekje pride, da se je nekaj zgodilo v podhodu, Vilharjevi cesti in se potem novinarsko vprašanje naslovi na policijo, takrat potem dobimo potrditev od policije, da, torej ne odgovorijo takoj, ampak da so bili v noči s sobote na nedeljo obveščeni o kaznivem dejanju zoper spolno nedotakljivost. Se pravi, če nekdo vpraša, šele takrat dobiš odgovor, dobiš potrditev, veš, kaj se je sploh v resnici zgodilo. In dejansko, če se stvari tako dogajajo, se potem pač širijo različne informacije in morda tudi kdaj kakšna napačna informacija zaradi tega pride ven. Ampak tisti, ki govorite, da na Viču ni nobenih problemov, glejte, po Facebooku pišejo ljudje, ki tam živijo, govorijo o tem, da je, da je problem, da se nikamor več ne upajo sami, da starši spremljajo otroke v šolo, hodijo z njimi kamorkoli, da se pač tam ne srečujejo z ilegalnimi migranti, ki se jih bojijo in ki dejansko počnejo tudi kazniva dejanja, kar končno pove tudi policija. Mi lahko rečemo, da je kaznivih dejanj vsakič manj, pa dobro veste, da jih ni. Me zanima, kako bo na koncu leta poročilo policije izgledalo, pa se bomo takrat ponovno pogovarjali. Obžalujem, da niste sprejeli

da probleme pometamo pod preprogo in problem ne bo izginil. Seveda ne bo izginil, ker mi jih ne pometamo preprogo in jih rešujemo. In tako danes kot včeraj na seji vas ni bilo, verjetno niste slišali. Pa kot sem že prej omenila, zelo napačne medije berete. Bom povzela, kaj vse danes že policija dela, pa to je samo nekaj ukrepov. Podaljšuje se začasni ponovni nadzor na državni meji s Hrvaško in Madžarsko, redno so v stiku z vodstvom ministrstev za notranje zadeve kot tudi policije sosednjih držav Evropske unije, usklajujejo z EU priporočili, Vlada je vpoklicala tudi pomožne policiste, ki na podlagi potreb razporeja zaposlene, tam kjer je potreba in to dela dnevno in ne od dne, ko ste vi sklicali izredno sejo, ampak od prvega dne mandata. Ljubljani v zadnjih mesecih policija še bolj aktivneje izvaja poostrene nadzore, kar je tudi policija že na tisočih novinarskih konferencah predstavila in vi še vedno kolajna, ponavljate isto. In kaj Vlada ta še dela za razliko od ostalih? Tudi izvaja integracijsko politiko. Gremo, druga stvar, ki ste se zlagali: "Policija skriva podatke!". Glejte, res ste me razočarala, da še kar naprej lažete. Včeraj vas spet ni bilo na seji, ko sem pokazala tisoč in en članek, tisoč in enega. Spet vam svetujem, ne vem če ste bila prej v Državnem zboru na spletni strani policije, greste v polje aktivnosti Slovenske policije v zvezi z migracijami in enako imajo podpoglavja za ostala kazniva dejanja, so vsa statistika, vse izjave za javnost, vsi ukrepi, vse aktivnosti, ki jih počnejo dajte pogledati to spletno stran! Pa da še malo povem o informacijah, ki jih skrivate: "Novo posilstvo v Ljubljani, ki ga mora policija demantirati." - širjenje neresnic in informacij o posilstvu v Tivoliju. Neresnične navedbe, izjave poslanke SDS, neresnične. Posilstvo v Tivoliju ne drži. Da policija ne objavlja, skriva podatke. Ali lahko še nadaljujem?

Začela bi z azilnim domom na Viču. Izgleda, da je zdaj postalo spet popularno, da obiskujemo Azilni dom na Viču. Mi smo v okviru Odbora za notranje obiskali Azilni dom na Viču, takrat je prišla tudi opozicijska poslanka Vida Čadonič Špelič z nami, na žalost ni bilo nobenega poslanca, ki se danes - Ne, ni vas bilo zraven? Ja, niste šli z nami v okviru odbora kot institucije Državnega zbora - to smo šli, še preden je bilo popularno. takrat še ni bilo tako velikih številk, v bistvu so se gibale v teh kapacitetah, ki so bile navedene, potem smo pa šli enkrat še po tem, ko je bil že večji naval, torej med poletjem - točnih datumov se zdaj ne spomnim -, ja, situacija je bila zelo zaskrbljujoča, bilo je veliko preveč ljudi. To ni bilo dobro tako za tiste prebivalce, ki živijo okoli azilnega doma, kot za ljudi, ki bi pač morali tam spati in ni bilo enostavno dovolj prostora. Zdaj, na srečo se je situacija malo umirila čisto, zaradi letnega časa imamo še nekaj manevrskega prostora, da se te kapacitete, ki vem, da jih zelo aktivno iščejo. Tako da na Vladi kot v okviru urada, da se te kapacitete najde, zato da do takih situacij ne bo več prihajalo. To je pomembno predvsem za prebivalce, ki so tam okrog. Ja, jaz sem šla potem še večkrat, ja, tudi sama sem se sestala s četrtno skupnostjo. Res je, da se čisto vsakič nisem slikala, kar ne vem, če to, potem šteje za SDS, ampak tam sem bila. Ja, želela sem v bistvu ponoviti tisto glavno sporočilo, ki so ga nekateri moji kolegi že rekli in se strinjam z njim. Ni res, da si levosredinski politiki zatiskamo oči. Migracije so realnost in so izziv. To nihče ne pravi, da to ni res. Ampak vsak izziv, če se ga rešuje, če se dela na njem, lahko pripelje do nekaterih uspehov. Jaz sem bila migrantka polovico svojega življenja in me še posebej zaboli kako - danes je predlagatelj nazival migrante - se dehumanizira te ljudi in se v bistvu jih naziva kot neko gmoto kot osebe in res bi se mi zdelo da bi bilo skladno s časom in z našim civilizacijskim napredkom, na katerega ste danes tako ponosni, da bi se do vseh obnašali spoštljivo in v bistvu jih nazivali **52. Zdaj kljub temu, da malo si predstavljam, vem kako je biti v drugačni kulturi, pa že recimo v moji situaciji so bili problemi pri sprejemanju drugih, kolikor mi mislimo, Slovenci, da smo, ne vem, kako najbolj, ne vem, razviti in civilizacijsko napredni in ne mislijo vsi tako o nas, in tudi to zaboli, ko to začutiš, zato pa bi si jaz želela, da bi mi bili boljši, da bi mi v bistvu poskušali kot nek majhen narod, ki smo tudi zgodovinsko velikokrat bili soočeni z diskriminacijo, da bi to razumeli in bi se bolj odgovorno obnašali za naprej. Moja situacija pa nikakor ni primerljiva s situacijo beguncev, sploh ne, to se to se zavedam, pa tudi ne z drugimi ekonomskimi migranti, ki prihajajo iz držav, recimo afriških držav, nekaterih in pa Bližnjega vzhoda. Tri točke bi izpostavila v zvezi z migracijami. Prva so begunci. Jaz sem mislila, da se v tej dvorani sicer vsi strinjamo, da ima Slovenija dolžnost, da tiste, ki izpolnjujejo kriterije, da v bistvu bežijo pred preganjanjem in so begunci, da jih sprejmemo, ampak danes na moje razočaranje je eden poslanec celo začel govoriti o tem kako naj gredo begunci nazaj v države od koder so prišli in pripomorejo, da se bo situacija tam izboljšala. Zelo me skrbi. Take izjave se mi zdijo zelo nevarne, ker je očitno, da človek ni še občutil nobenega očitno pomanjkanja ali preganjanja, da bi sploh nekaj takega lahko pomislil, da bi osebe, ki izpolnjujejo kriterije, ki so zelo težki, da se jih doseže, da so preganjane v svojih državah, da bi pa on zdaj jim svetoval, da bi oni šli nazaj, pa bi malo potrpeli, to se mi je zdelo skrajno neprimerno. Skratka mislim, da vseeno večinoma se strinjamo, da tisti, ki izpolnjujejo kriterije jih je treba sprejeti. Zdaj, ne strinjamo se pa čisto glede tega, kako ugotoviti, da je nekdo begunec, ker iz nekaterih razprav je bilo razbrati, da bomo mi kar tako na hitro ugotovili, aha, tile so begunci, tile pa niso begunci, kot da se lahko recimo glede na državo izvora to ugotovi, na žalost trenutna zakonodaja, na žalost, po mojem je to prav, da nam tega ne omogoča in zato so take preveč poenostavljene informacije napačne in v bistvu spodbuja ljudi, da si ustvarjajo neko mnenje o tem, kdo je begunec, na podlagi stereotipov, kar pa ni dobro. Strinjam se, da je treba postopke za azil pohitriti, in to mislim, da je en cilj, ki ga imamo skupnega in lahko na njem delamo, da čim hitreje res identificiramo tiste, ki izpolnjujejo pogoje in jim nudimo tisto zaščito za katero smo se zavezali, da jo bomo. Poleg tega pa je glede na trenutno situacijo treba krepiti legalne poti v Evropo. Ja, to je mislil predsednik s tisto izjavo in jaz se s tem strinjam. Pač trenutno imamo veliko neenakost na tem svetu in to je razlog za takšne pritiske, da želijo ljudje iti v Evropo, a ne. Mislim, da tudi, da lahko na nekem človeškem nivoju razumemo, da če nekdo ne more ponuditi svoji družini neko preživetveno raven, da se odloči, da bo šel iskat boljšo prihodnost nekje drugje tudi če nima veze, Če se malo zamislimo, mislim da lahko vsi na nekem človeškem temelju to razumemo. In glede na to, da se pa mi v Evropi soočamo s številnimi deficitarnimi panogami, kjer nimamo dovolj delavcev in izgleda, da gospodarstvo potrebuje tiste, ki bi želeli priti k nam delat, je to neka zmaga za obe strani, če lahko izboljšamo te legalne poti. Konec koncev smo iz gospodarstva dobili največ pohval ravno za ta ukrep, ko smo zmanjšali časovno dobo za zaposlitev za prosilce za azil na tri mesece, ni več devet mesecev. Tretja stvar poleg te možnosti za legalno priseljevanje pa je pomoč, razvojna pomoč. To je bilo na mojo pozitivno presenečenje danes kar veliko izpostavljeno s strani opozicije. Zanimivo mi je, da je, samo par dni nazaj so bili tako proti razvojni pomoči v Palestini.

Afrike, ker samo, če bomo zmanjšali te neenakosti na svetu na dolgi rok bodo tudi pritiski migracij manjši. To so čisto neka človeška nagnjenja, da stremiš k temu, da imaš boljše življenje, da imaš boljšo prihodnost. če bomo neenakosti zmanjšali, omogočali ljudem, da bodo lahko tam, kjer so že živeli dostojno, verjamem, da bo tudi pritisk migracij pač manjši in bo situacija bolj urejena. Torej, kot je bilo izpostavljeno, veliko na tem področju že delamo. V parlamentu smo obravnavali osnutek strategije za migracije in integracijo. Strategijo za integracijo smo tudi že sprejeli. Delamo pa lahko tudi na lokalnem okolju in v tem času, ko nekako so v postopku ti težji ukrepi migracijskih politik, ki bodo čisto realno potrebovali še čas za sprejetje, kaj šele potem za implementacijo, lahko pa v lokalnem okolju delamo na tistih manjših ukrepih, ki pa olajšajo našim prebivalcem, da živijo naprej z migracijami. To so recimo ukrepi javne razsvetljave. Ugotovili smo, da ravno zraven azilnega doma, tista cesta, Cesta v Gorice, od Ceste dveh cesarjev ni osvetljena. In popolnoma razumljivo je, da prebivalci, ki tam okrog živijo in vsak dan dobivajo veliko novih sosedov, da imajo čisto naraven strah pred neznanim. Zakaj jim ne bi olajšali to pot? Zato sem jaz postala vprašanje, v bistvu prošnjo za pojasnilo našemu županu, to je pristojnost, ki jo imamo poslanci po zakonu o lokalni samoupravi, drugi se je niso posluževali, iz ljubljanske regije pa so tudi nekateri iz SDS, in smo dobili odziv, da se tukaj preučuje, na žalost, po oceni Mestne občine ni možna začasna rešitev. Jaz vseeno še na tej točki mislim, da bi se dalo kaj narediti in tudi vem, da naši svetniki Gibanje svoboda aktivno delajo za to, da bi se našla neka začasna rešitev, torej delamo naprej, veliko se že dela, najmanj dobrega pa storimo s strašenjem ljudi, ki trenutno in v bistvu nikoli ni potrebno. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolega Jožef Lenart. Izvolite. **JOŽEF LENART (PS SDS):** Lepa hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim gostom, minister in pa spoštovani kolegi in kolegice. Da ne bi slučajno mislili, da mi nismo pri volji, da bi želeli kaj pomagati, ampak vsekakor tudi naša dolžnost je kot poslancev, da opozarjamo tako ministra tako kot koalicijo o stvareh za katere mislimo, da so pomembne za varnost naših slovenskih državljanov in seveda tudi vas in nas. Tako, da opozarjamo, zakaj je pa potrebno opozarjati? Zaradi tega, ker smo doslej na celi črti dajali neka negativna sporočila, da pač so te migracije, če rečem še jaz danes, migracije, da so nekaj čisto normalnega, ampak migracije so normalne, ilegalne migracije pa niso. In zaradi tega, se dobro spomnim, da dve vladi nazaj je ta isti minister gospod Poklukar imel kar precej bolj ostro stališče, kot ga ima danes pod vlado Roberta Goloba, nekdo ga je malo omehčal do tega kaj se nam dogaja. Dogaja pa se nam to, da Evropska unija, Nemčija, Švedska, tudi Slovenija niso več tako varne kot so bile. Niso več tako varne. In to ne govorimo poslanci Slovenske demokratske stranke, ampak govorijo, in sicer strokovnjak, varnostni strokovnjak Andrej Rupnik, nosilec častnega znaka svobode za izjemne zasluge pri obrambi suverenosti Republike Slovenije. Se pravi, osamosvojitelj, ni neki smrkavec ali pa neki, kako bom rekel, slabič ali pa neki strahopetec. Govori o tem, da imamo standardno tri, štiri leta nazaj, seveda konstantna dvig ilegalnih migracij in to ne more biti v redu in je takrat seveda, ko smo začeli podirati ograjo, bil mnenja, da delamo drastično napako in potem na primer v zadnjem zadnjih mesecih je bil na RTV ali pa na POP TV tako nekako varnostni strokovnjak Prebilič. Opozoril je, da se govori o nezakonitih migracijah in da se je vzpostavila sintagma, da je to povsem normalen proces

ker ne vemo, kdo nam prihaja in seveda legalnimi, tako kot mi gremo na dopust čez Hrvaško, pa moramo osebno izkaznico pokazati. Zakaj govorim še enkrat o tem? 145 oziroma 143 tisoč ljudi od vseh prosilcev za azil je dobilo status begunca, 143 tisoč, to je nekje 10 %, če tako rečem, od tega, kaj se nam letos dogaja tisoč pa milijon pa lahko pričakujemo v celi Evropski uniji in govorimo o Evropski uniji 143 tisoč je Evropska unija ugotovila, da so upravičeni, se pravi, da so res begunci, za ostale pa nekako, ne, kajne. Tako, da ne mešati stvari. Imamo v Sloveniji 54 tisoč prehodov, ilegalnih, in seveda največ od vseh držav Evropske unije jih gre prav preko slovenske države in zaradi tega seveda ministra opozarjamo, da naj kaj postori, da bomo bolj učinkoviti. In sicer, potem imamo dodatno k temu, kar sem sedaj povedal zelo strah vzbujajočo zadevo, strah vzbujajočo zadevo, leta 2021, v 2022, je gospa Bobnar povedala, da smo nekako prijeli, ulovili 200 tihotapcev ilegalnih migrantov in sedaj včeraj je gospod Poklukar lepo dal podatke na mizo, 418 smo prejeli tihotapcev ilegalnih migrantov, kriminalcev in še med temi bomo jih še nekaj potem, ko bodo zaprti pa pomilostili. Kakšno, kakšen signal dajemo? In potem isto, to, kot sem sedaj rekel, to so kriminalne združbe, kriminalna združenja in ti ljudje hodijo čez mejo, kako jim paše, mi pa ne vemo kdo so, kam gredo, kajne, ali imajo dobre namene ali slabe namene in vse tiste, katere bi želeli, da bi jih nekako vključili v slovensko gospodarstvo kot delavce, bi morali takoj za mejo zlegitimirati, pravilno pošteno zlegitimirati in potem seveda napotiti v azilne domove do prejema statusa, potem pa bi jih v roku 2, 3 mesece zaposlili in to bi bila korist in seveda problem ilegalnih migracij, slovenskih, je tudi evropski problem, ker vsi, ki odidejo v Nemčijo, Italijo in tako naprej, potem si jih bomo lepo po naših kvotah razdelili. Tako, da to je problem vseh nas. En milijon ljudi so leta 2022 v Evropski uniji zasledili, da nimajo papirjev. To je to. 1 milijon ljudi.

to so verjetno ljudje, migranti, imeti v svoji okolici, ko se to premika po cesti, je ljudi strah. Največji strah v Logatcu je to, da grejo ljudje, ki izgledajo malo drugače, temnopolti, po cesti. To je največ kar se je zgodilo tam. Je pa ta gospod, ki je prej o tem govoril, v resnici načel proračun občine na način, da je iz komunale si prej nakazoval denar, a tega nas ni strah? To mora biti strah ljudi, tudi v Logatcu. Upam, da to vejo, da vedo, kaj dela eminenten gospod iz Logatca. Ampak toliko o številkah. Ti ljudje v Logatcu so v glavnem ranljive skupine in v glavnem toliko, da bomo vedeli, ker v resnici mi se zavedamo težav, tudi ne bežimo od njih, zato smo sprejeli integracijsko strategijo in na tem je treba delati, ampak v Sloveniji samo toliko, da veste, 1. 2023 do 31. 8. je število priznanih statusov, to so ljudje, ki dobijo pri nas status, mednarodni status, 70, 70 je teh ljudi. Začasno zadrževanje ima 8 tisoč 869 ljudi, to so vsi ljudje iz Ukrajine. Te ljudi iz Ukrajine ste vi zelo na široko govorili, kako ste dobri, vaša Vlada, kako jih bo sprejela in res so lahko prišli v Slovenijo in, a veste kaj se je potem zgodilo? Potem so morale vskočiti nevladne organizacije, tiste, ki imate polna usta je zmeraj, kako vabijo ljudi, ki jih nobena ne vabi, (nadaljevanje) zato, ker ni nihče poskrbel za teh 8 tisoč in malo več jih je bilo ljudi iz Ukrajine. Kaj je bilo? Nevladne organizacije smo zbirale denar, iskale hrano, razdeljevale hrano, pomagale z oblačili, vse je bilo treba narediti. To delajo pri nas nevladne organizacije, to, kar država ne naredi, tudi takrat, kadar se dela blazno velikodušno, tako kot je bila to vaša, vaša prejšnja vlada. Tako da pri nas v resnici, ne, nimamo zares veliko ljudi. Vaš veliki vodja je prej govoril, kako celo vsak narod lahko sprejme nekaj migrantov. Mi še daleč nimamo tiste številke, ki bi kakorkoli ogrožala našo skupnost, da ne govorim, da je malo ljudi, ki so sploh dobili status v Sloveniji, sploh muslimanov, tudi oni, ki pridejo iz Eritreje, so v glavnem kristjani, samo toliko, da veste. Tako da ne vem. Jaz vidim v tem, kot vedno, samo še en poskus, kako razdvajati Slovence. Zato ker to znate, vedno ste to delali. potem imamo take seje. In včeraj je vas izjemno spoštljiv mlajši človek iz vaših vrst, gospod, kaj je že, Mahnič, ne, ki je v enem stavku pokazal, da ne samo, da prezira in sploh ne razume spoštovanja do ljudi, do migrantov, tudi do žensk Tako da to je, kar vi sporočate v svojih razpravah. Ampak ja, zakaj recimo se v Nemčiji, zakaj je možnost, da bi kakšen migrant naredil? Jaz verjamem, da je res tako, ampak to je samo zato, ker so ti ljudje v teh državah drugorazredni državljani še vedno. In to je nekaj, kar se pa mi res lahko naučimo v Sloveniji, zato ker vidimo, kako se to dogaja drugje. In zato je pomembna integracijska strategija, ker ne smemo dovoliti, da bodo ljudje, ki smo jih sprejeli in lahko pri nas delajo, drugorazredni državljani. Ker tudi drugorazredni slovenski državljani, ki so, to so revni ljudje, imajo bistveno več težav in bistveno prej lahko naredijo kaj narobe. Ne takih velikih kraj, o katerih smo poslušali pred parimi dnevi tukaj, to ne, to je rezervirano za elite, politične elite - in vi ste ta primer. Tako da moramo povedati stvarem, za kaj gre, moramo povedati tudi našim državljanom, za kaj gre. Niste vi braniki slovenstva, še zdaleč ne, uspešno pa strašite vse po vrsti. Tako da bi bilo mogoče dobro, da nehate s tem, čeprav sem slišala od včeraj, od Mahniča pa tudi danes od vašega šefa, da to ne bomo nehali, absolutno ne, Mahnič je rekel včeraj, da bomo tudi pol, ko bodo evropske volitve, bomo še zmeraj. Ker to je pač dober prostor, ja, dajmo ljudi strašiti in strašiti, dajmo jih čim več in potem, evo, mogoče boste pa imeli srečo, pa vas bodo spet imeli malo rajši - ali kaj? Ampak ne bomo, ker ne bomo pozabili na to, kaj ste delali takrat, ko ste bili vi na oblasti. Saj takrat migranti niso bili največji problem, takrat smo bili mi problem, ljudje, ki smo rekli, ej, nočemo, da ste tukaj in smo mirno hodili tule okoli parlamenta. In kaj ste delali? Ja, saj mislim, da se vsi spomnimo. Tako da to je res hecno, ampak je grozno zraven. Kar se pa tiče ograj, ne, ograje ne pomagajo. Ne pomagajo. Ampak veste, kaj naredijo? V naših glavah in v glavah naših otrok pa postavljajo meje - in to kakšne meje? Da se moramo bati sveta očitno. In to v tem globalnem svetu, kjer bodo morali posebej naši otroci prosperirati, ne, saj to jim želimo, bodo imeli te ograje v svojih glavah, to je rezultat ograj. ampak tudi to smo videli, ko ste bili vi na oblasti, saj ste nam postavljali ograje, saj nismo mogli iz ene občine v drugo občino. A bi to radi? Ne, hvala.

te seje spremlja, vsako leto, vsako leto so na isto temo migracij, zastraševanje po parkrat na leto, na leto. Ko pride SDS, takrat ko ji pač uspe priti na opozicijo, po navadi je to ta omejena,

in to je poslanec Lenart, ker tudi osebe, ko ne lažejo, spoštujem, res. Rekel je 54 tisoč, da jih je zaprosil za mednarodno zaščito, res je. je. Dajte se zmeniti s poslancem Grimsom, ko je / nerazumljivo/, vi ste pa res pogledali v številke, ki jih ima ministrstvo za notranje zadeve in iz tega naslova sem vesel, ker vidim, da obstajajo tudi še za vas možnost, da je da je nekdo med vami, ki govori resnico. V nadaljevanju druge stvari, ko so, bomo pa pri delitvi, ker je škoda, da bi zdaj začel neko temo, ki je ne morem zaključiti. Hvala. Hvala lepa. Bo še delitev časa, tako da bo še prilika za razprave dodatne. Besedo pa ima kolega Žan Mahnič. Izvolite. Hvala podpredsednica. Ja kolega Uranič, saj si lahko izposodite čas Nove Slovenije in SDS v okviru delitve časa po letu pa pol, dobrem bi pa že lahko poslal Poslovnik tega Državnega zbora, ampak hudič je v tem, nekdo se ga lih navad pa potem ni več izvoljen tudi vam se bo to naredilo napovem že zdajle. Jaz v času mandata tega parlamenta še nisem slišal poslancev Svobode in pa poslancev Levice, da bi se tako zagrizeno in pa tako aktivno borili za slovenske državljane, za njihove pravice za izboljšanje njihovega socialnega statusa kot se borite za ilegalne migrante. Še nisem slišal od maja lansko leto, da bi se poslanci te Vlade tako borili za slovenske državljane, kot se borite za ilegalne migrante: da jih bo še več, da bodo imeli še večje transferje, da bodo imeli še več pravic in da bodo počasi začeli nadomeščati evropsko, slovensko, skratka lokalno prebivalstvo, ker za nič drugega ne gre, ampak za specialno vojno, ki je natančno usmerjena, ki je natančno vodena in natančno podprta strani tistih, ki si želijo uničiti Evropo, ki si želijo uničiti zahodno civilizacijo. Kajti to niso nobeni reveži, to niso nobeni ubogi ljudje, ni starcev, ni žensk, ni otrok, ampak sami mladi za boj sposobni moški, kar pove samo to, da so ti ljudje vojska radikalnih islamistov. Poglejte, kaj počnejo? Poglejte, kaj počnejo tisti, ki so že tukaj in poglejte si v teh arabskih državah kaj se počne tam in kaj bodo počeli, potem ko bodo prišli sem? In vi to podpirate in vi te ljudi vabite, vi tem ljudem plačujete socialne transferje na račun slovenskih državljank in državljanov, na račun varnosti slovenskih državljank in državljanov. Ni treba Slovenski demokratski stranki sklicati seje, da ljudje vedo kaj se dogaja po Sloveniji in kaj se dogaja po evropskih mestih. Veliko predlogov je že bilo danih, tako za spremembo zakonodaje kot tudi za uporabo razno raznih tehničnih sredstev. Strinjam se z eno trditvijo predhodnice: "Ograja kot taka sama ne pomaga, vsako ograjo je treba braniti z živo silo." In najprej ste povedali, da boste začeli umikati ograjo, potem pa ste tudi policijo umaknili iz naše južne meje. Na meji bi moral biti sistem, ki bi 24 ur na dan lahko nadzoroval prehode, zeleno mejo. Povedal sem vam že včeraj droni / nerazumljivo/ s termovizijskimi kamerami, so to sposobni. En tak dron stane 3 do 4 milijone evrov. Izračunajte koliko bi jih potrebovali

in pa potrebno je začeti z deportacijami. To niso moje besede, to so besede nemškega kanclerja, ki prihaja iz social demokracije. To je rekel Olaf Scholz, glede na vse, kar se dogaja v Nemčiji, da tako ne bo več šlo naprej, in da je potrebno vse tiste, ki se tukaj niso pripravljeni prilagoditi, da je treba poslati nazaj. Ne govorimo o integraciji, govorimo o asimilaciji, ker niti ne asimilirajo, se še manj integrirajo, in tisti, ki bo prišel v našo hišo, tisti bo spoštoval naša pravila in bo plesal tako kot veleva slovenska zakonodaja, ne po nekih islamističnih pravilih, pa kaj jaz vem kaj še vse. In če tega ne podpirate, ravnate protidržavno in ravnate proti slovensko in točno to počnete. Repliko ima kolegica Janja Sluga, izvolite. **JANJA SLUGA (PS Svoboda).** Hvala lepa. Samo toliko. Ta poslanska skupina danes se na tej seji, na tisti včeraj, ne bori za migrante, bori se proti vašim lažem.

Zdaj res, spoštovani kolegi iz koalicije, dali ste si danes predvsem opraviti z našo stranko, ne pa s perečo temo, ki pa de facto zadeva naše državljane in državljanke. Zdaj potem se vi čudite, da podpora vaši Vladi kopni, kakor tudi ko p ni podpora največje koalicijske stranke Svoboda, pa se strinjam s tezo, da boste kmalu na enomestni števili podpore. Zdaj, ker smo nekajkrat omenjali Vič oziroma tisti azilni center tam, tudi jaz sem dobil sporočilo prebivalca Viča, mislim da je že prej kolega Reberšek tudi imel nekaj podobnega, pa to je v bistvu prebivalec, ki je rekel, da še nikoli ni volil SDS, se pravi, očitno so ga te stvari na Viču toliko zmotile, da se je odločil to sporočiti. Skratka, za zaključek tega mojega izvajanja v tem delu upam, da bo minister prisluhnil, ker je sporočilo kar povedno. Migranti se v gručah zbirajo pred trgovinami, Viču namreč govori, servisi, upravno enoto med bloki, parkirišči, po navadi v gruči ali po treh pristopajo do starejših, predvsem žensk, jih nadlegujejo, pojavljajo se veliko vlomov v avtomobile, med njimi tudi meni, policija naredi zelo malo. Kradejo kolesa kar sredi belega dne. Za ljudi s posebnimi potrebami je to zelo stresno, o tem ti lahko pove tudi moja soproga. Ti ljudje po cestah doživljajo stres, ko jim pristopi gruča in jih nadleguje in hoče jim odpreti torbice, in podobno. Več pa v nadaljevanju. Hvala. Hvala lepa. Besedo bi imel sedaj mag. Borut Sajovic, ampak se je čas iztekel, tako da predlagam, da se prijavite tudi vi v delitvi časa. Zatorej, prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. In najprej ima besedo predstavnik Vlade, izvolite minister gospod Boštjan Poklukar. hvala lepa spoštovane poslanke in poslanci, spoštovana podpredsednica Državnega zbora. Zanimiva je razprava katero sem z veseljem prisluhnil, nenazadnje tudi prisluhnil vsem pobudam, predlogom, nenazadnje tudi kritikam, kajti varnost je dobrina nas vseh in še toliko bolj pomembna seveda notranja varnost s strani nacionalne varnosti in še enkrat poudarjam, da bo slovenska policija in pa seveda Ministrstvo za notranje zadeve naredila vse, da bomo ohranili visoko stopnjo varnosti v Republiki Sloveniji in to tudi vsak dan počnemo. Naj še enkrat zelo jasno povem, da je Slovenija varna država, in da slovenska policija kljub visokim številkam, večjim kot v lanskem letu, upravlja ilegalne migracije in nenazadnje, da smo kar nekaj ukrepov naredili v zadnjem času predvsem zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu in grožnje terorizma. Slovenska policija je zaupanja vredna institucija in se odziva na vse varnostne grožnje, predvsem vsa tveganja, **58. TRAK učinkovito, predvsem reagira takoj tam, kjer se varnostna situacija poslabša. To se je zgodilo v določenih delih Ljubljane, to se je zgodilo v Rigoncah, to se dogaja praktično, praktično, ne samo v Sloveniji, dogaja se tudi po različnih državah Evropske unije, tudi v državah zahodnega Balkana. Moram povedati, da se z visokimi številkami ilegalnih prehodov državnih meja ne ukvarja samo Slovenija in Slovenija je še vedno tranzitna država, ampak se ukvarjajo vse države na zahodno balkanski poti in pa seveda tudi večina vseh evropskih držav. še večjimi, bistveno večjimi številkami se ukvarja sosednja Italija. Tudi skupaj iščemo rešitve, nenazadnje smo se zadnjič v Trstu dogovorili v trilateralnem formatu, torej tri države, Slovenija, Hrvaška in Italija, da bomo skupaj naredili koordinacijske centre policiji, kjer bo policija in upravljanje policijskih intervencij še bolj učinkovito, da bomo šli v trilateralne mešane patrulje skupnega ukrepanja in nenazadnje, da bomo seveda se tudi politično prizadevali v državah Zahodnega Balkana, da bomo na nek način naslovili probleme, varnostna tveganja in grožnje, ki seveda izhajajo iz vizumov, v katere države potujejo državljani tretjih držav kot turisti in pa potem ilegalno prestopajo meje držav Evropske unije po po zahodno balkanski poti naprej. Dogovorili smo se, da bomo seveda pomagali tudi Republiki Hrvaški, nenazadnje, vedno znova in znova po oziroma želimo pomagati Republiki Hrvaški. To tudi vedno povem ministru za notranje zadeve Republike Hrvaške. Vedno tudi javno povem, da v kolikor bo Hrvaška potrebovala pomoč slovenske policije, jo bo seveda vedno dobila, tudi v formatu v formatu Frontex in nenazadnje tudi hrvaško mešane patrulje v zadnjem času delujejo bolje, kot so delovale poleti. Vsi se zavedamo tega problema ilegalnih prehodov. In seveda s skupno politiko, tudi danes smo slišali kaj vse na ravni Evropske unije se počne, prispevamo tako Slovenija kot ostale evropske države, da bomo na poteh, kjer tujci prehajajo ilegalno meje, ne samo zahodno balkanskih držav, tudi Evropske unije, poskrbeli skupaj. Zavedamo se, dobro se zavedamo, da azilni sistem v Sloveniji ni optimalen, da azilna kapaciteta ne zmore vedno v vseh konicah, ki jih imamo, vseeno namestiti vse te ljudi, da prihaja do prenapolnjenih kapacitet TET, pa vedno na eni strani delamo vse za varnost Slovenije in na drugi strani vsem tem ljudem, ki prihajajo v Slovenijo in seveda zaprosijo za azil, ki je mednarodni institut in ga Slovenija tudi spoštuje vso humanitarno oskrbo, da zagotavlja tem ljudem hrano, vodo, pijačo, namestitev. In seveda da, zavedamo se, da zlorabljajo ti ljudje azilni sistem za to, da gredo naprej v ciljne države Evropske unije. In še enkrat poudarjam, azilni dom na Viču, izpostava v Logatcu ni zapor. Tam ljudi ne zapiramo, tam ljudje niso notri, ampak pravzaprav oni izrazijo namero za azil za mednarodno zaščito in pa seveda potem, ko pride do samega postopka, praktično teh ljudi že ni več. Ali prespijo kakšen dan, dva, lahko tudi nekaj ur in odpravijo se naprej. Res je, policija tudi v zahodnem delu države na področju policijskih uprav Nova Gorica in na Policijski upravi Koper preprečujejo te ilegalne prehode v sosednjo Italijo. tudi v mešanih patruljah sodeluje policija skupaj, tako da vseeno je tukaj sodelovanje med državami dobro in vsi skupaj si prizadevamo, da bomo še bolj učinkoviti pri preprečevanju ilegalnih prehodov mej v Evropsko unijo. To varovanje zunanje Schengenske meje je do letošnjega leta bilo v upravljanju, v odgovornosti in pa seveda v zaupanju držav članic Evropske unije na Sloveniji.

pa vendar v kolikor bo imela problem bomo seveda tudi pomagali in verjamem, da bo samo skupno naše sodelovanje toliko boljše, na celotno zahodno balkanski poti, zato Slovenija kar nekaj iniciativ, tudi videokonferenca generalnih direktorjev policij po celi zahodno balkanski poti, držav na zahodno balkanski poti, je dala pobudo in ta pobuda je bila sprejeta, tudi med ministri zahodno evropskih držav zelo dobro in verjamem, da z dobrim policijskim sodelovanjem bomo preprečili še več tihotapcev, še več tihotapcev, kajti številke 400 in več tihotapcev, ki jih prime slovenska policija, je enostavno preveč, kajti vsi ti ljudje živijo na račun stiske ljudi, ki želijo priti v Evropsko unijo, v ciljne države. Zato je ta kriminal še toliko bolj zavržen, še toliko bolj nedostojen in Slovenija ga bo preprečevala. Naredili bomo vse, da bomo še toliko bolj preprečevali, to kriminalna dejanja organiziranih kriminalnih družb in pa posameznikov in verjamem, da bomo vsi tukaj razumeli, da je res to treba nekoliko zaostriti in da je tukaj treba sankcijo pravzaprav narediti še bolj drakonsko, da ti ljudje res ne bodo izkoriščali te stiske ljudi. Zato Slovenija tvorno prispeva znotraj razprave o Evropski uniji. Tudi sam se udeležujem tako svetov ministrov kot tudi, v ponedeljek, torek, sem bil na konferenci, globalni konferenci proti tihotapljenju migrantov, ker se, je udeležilo se številne države in smo se skupaj zavezali, da bomo skupaj skupaj - sodelovali še toliko bolj učinkovito in toliko bolj v preprečevanju tega tihotapljenja ljudi. Nenazadnje smo se tudi zavezali, da bomo evropski agenciji Europol, policijski agenciji, še toliko bolj pomagali vzpostaviti sistem, da bo preprečevala ilegalno tihotapljenje preko vseh teh državnih mej v evropske države in v Evropsko unijo in v ciljne države. Zato se vam, spoštovani gospe poslanke in poslanci zahvaljujem, da podpirate dobro delo policije, nenazadnje tudi, da kritično razmišljate in nam dajete predloge, kaj bo še potrebno vse narediti, dejansko se slovenska policija trudi, da zagotavlja varnost in seveda ni vedno vse policijska statistika, ta občutek varnosti, ki ga imajo državljanke in državljani, prebivalci in prebivalke Slovenije, je še toliko bolj pomemben, toliko bolj pomemben, da se ljudje počutijo varne in vedno se ne in vedno se ne. Zato bomo naredili ves napor in seveda, ne vem, če je strašenje in pa potenciranje raznih informacij, ki včasih v medijih ne držijo ali pa so bom rekel tudi izmišljene, da jih delimo, da jih potenciramo, ampak nasprotno, da probamo umiriti vse skupaj in da se vrnemo k golim dejstvom tam kjer je problem, res problem. Zato se vam še enkrat zahvaljujem za izčrpno razpravo in verjamem, da vse to, kar ste pravzaprav nenazadnje tudi predlagali predlagatelji, Slovenska policija, Ministrstvo za notranje zadeve, Vlada Republike Slovenije tudi dela. Delamo sorazmerno in delamo hkrati z varnostnim tveganjem in grožnjam, tam, kjer so, tam kjer jih ni, jih ne rabimo pravzaprav dvigovati ukrepe in delujemo znotraj evropskega okvirja. Ne delamo nič drugega, kar ne dela jo države članice Evropske unije in kar ni pravzaprav evropska politika in ja, naredili bomo vse, da bo Slovenija varna država in še enkrat

Hvala za besedo. Razen zadnji stavek, me skrbi to, kar je povedal zdajle gospod minister, ker je rekel, mi delamo samo to, kar je delala Evropska unija. to je res. Do kakšno leto ali pa pol leta nazaj je bila približno taka, kot je vaša politika, politika kar nekaj držav Evropske unije, tudi tistih najbolj vplivnih. Ampak zdaj se je to začelo obračati, drastično. Danes v Nemčiji ki ima socialističnega kanclerja, ta kancler govori o nujnosti remigracij, o pošiljanju nazaj, o tem, kar ste se nekateri tukaj zgražali, ko sem omenil, ker je to edina rešitev za Evropo. Danes ni dovolj samo zaščititi meje, seveda je potrebno zaščititi meje in to takoj, skladno z zakonodajo in z vsemi sredstvi, ki jih ima Evropa in naša država na razpolago, ampak poleg tega je potrebno tiste, ki zlorabljajo zakonodajo poslati od koder so prišli brez tega je Evropa že končala svojo pot. pot. Prej sem omenil, kako se zlorablja tale pravna ureditev, azilna ureditev v Evropi in da je popoln absurd, da so nekateri v Evropi dobili azil, potem pa hodijo v lastne države na dopust? No, dva primera sem navedel: Pakistan pa Maroko. Če kdo ne verjame sem v tem času malo pogooglal, in ko vtipkaš Pakistan pa kakšno potovanje se odpre približno deset pač teh agencij za potovanja, nekatere slovenske, nekatere tu je pri Maroku pa še bistveno več. (Zdaj, v Maroku je bila tudi naša predsednica Državnega zbora) Ogromno Slovenk in Slovencev je bilo na tisoče, pa ne samo tam, še v Egiptu pa še v nekaterih državah. Ali je bilo za to kaj narobe? Nič, ker so to sorazmerno varne države. Nobenega problema ni, razen v Egiptu na tistem delu, ki deluje proti Gazi in tistemu koncu, kjer pa je problem Hamas in pa ostali, ki iz te zgodbe vlečejo profit iz nasilja. Ja, gospe in gospodje, kaj pa potem tukaj delajo azilanti iz Maroka, ki so mimogrede med posiljevalci? (Kar vtipkajte Maroko pa posilstvo pa boste videli koliko se vam odpre tovrstnih zadetkov.) Kaj potem delajo tukaj azilanti iz Pakistana? Zanimivo vprašanje. Očitno gre za zlorabo to kar sem vam ves čas govoril in da gre za zlorabo potrjujejo ti ljudje sami. Jaz nikomur ne zamerim, če ne pozna vseh predpisov, tudi jaz jih ne garantiram. Lahko narediš napako, v dobri veri, ampak v Sloveniji imamo čez 20 tisoč predpisov, ga ni odvetnika v tej državi, ki bi poznal vse predpise, niti slučajno ne. Ampak če pa nekdo ne pride na mejni prehod, tako kot to zadeva zakon, ampak ponoči ali pa nekje tam teče čez mejo, ker so ga tako usmerili in potem par kilometrov noter in potem, da ne nadaljujem cele zgodbe, pa seveda s tem jasno pove, da sam točno ve, da zavestno krši je pa naklepno dejanje, to pa ni več tisto, da nekdo nekaj ni vedel. Najbolj noro je, da so ti ljudje praviloma inštruirani in to na stroške slovenskih davkoplačevalcev, ki plačujejo nevladnike, ki jih na ta način inštruirajo, O tem je kolikor želite policijskih zapisnikov, če bi kdorkoli temu ugovarjal, tudi našteti so kateri so. To seveda dokazuje, da je tista beseda, ki je eno gospo prej tako zmotila, več kot upravičena. To, kar se dogaja, je masovna zloraba prava in to od prvega dne naprej. To, kar si je privoščila Angela Merkel in ena skupina tamle vplivnih politikov v Evropi, ki so pritisnili na vse ostale, da so suspendirali en del prava in potem na pač državna vodstva, da so suspendirali še pravo lastnih držav in ga ne spoštujejo, to je popolnoma nedopustno in zato bi morali odgovarjati. To sem že parkrat rekel. to je bilo načrtno narejeno, to ni nekaj, kar bi se nekdo zmotil, po dobri veri naredil, ampak to je naklepno uničevanje Evrope in seveda je imelo že posledice. Če kdo ne ve, Brexit, se pravi, začetek razpada Evrope se je že zgodil. Ampak ali vi veste, da pri Brexitu so tisti, ki so propagirali izhod uporabili prav slike iz Slovenije? Tiste neskončne kolone ilegalnih migrantov, ki so se takrat v okviru, ko smo že temu rekli / valile preko Slovenije, točno ti so bili plakati, ki so jih uporabljali v tej kampanji. Če bo kdo ugovarjal, Evropa je razpadla zaradi multikulti politike in ta proces je treba ustaviti in obrniti, ker Evropo potrebujemo, tudi smo praktično po lokaciji centralni del Evrope. Vsekakor je naš interes, da Evropa ostane vsaj v tem delu, da je odprta za poslovanje, za prosto gibanje, za prosti trg. Smo 70 % izvoznik.

En je to, da namerava Italija vse ilegalne migrante zdaj poslati v Albanijo in vsakemu, ki bo slabo kazalo, bo lepo vzel pot pod noge po balkanski poti. Tu bo Italija zanesljivo v tem primeru še dodatno okrepila nadzor, ki ga postopno že uvaja in ga že ima in potem bo še Avstrija odreagirala in potem bo Slovenija žep, ker je na vrhu balkanske poti. Pol bo ta izgovor, kako grejo vsi naprej, zelo hitro precej zvodenel pa že zdaj razvodenel, ker moram povedati, da se nekateri že vračajo. Bilo je že več primerov, to kolegi policisti povedo, ki se s tem ukvarjajo, da so prišli ilegalni migranti, ki so že ušli naprej, ampak pri nas je dovoljeno, da kar večkrat dajo vlogo za azil, da se kar vrne. In so se vrnili iz Nemčije, da tam je pa zdaj slabo, tam pa ni več tako dobro, bodo rajši pri nas dali vlogo. Temu se reče azilni šoping, to se je preganjalo kot kaznivo dejanje še do leta 2014. To je nedopustno in je popolnoma v nasprotju s schengenskimi principi, kjer bi morala prva država, kjer nekdo stopi na območje Schengena, odločiti v imenu celotnega schengenskega območja in ta odločitev bi bila zavezujoča za vse. Zdaj, zelo zabavno je bilo poslušati, kako ste sami padli v kontradikcije. Po eni strani je cel zbor vpil, kako lažemo in strašimo, da sploh absolutno ni nobene nevarnosti, da Slovenija je varna država, hkrati je pa par poslancev bilo, tudi ena poslanka malo prej, ki je reklo, citiram, da je tisočkrat bilo že opozorjeno, da je povečana aktivnost policije. saj je, hvala bogu da je, ampak zakaj pa je povečana aktivnost policije? Zato, ker je tudi povečana nevarnost. Kdo potem koga straši, Pa to, da so večja koncentracija pač azilantov na nekem območju, da povzroča varnostno tveganje, to ni bila izjava nekoga iz SDS, to je izjavil šef policije in je bilo tudi javno objavljeno. Se pravi, kdo zdaj koga straši? Ne straši nihče nikogar, opozarjamo na resen problem s katerim se soočamo, vi pa hujskate in žalite, to pa je problem. In manipulirate, ker ste stalno zlonamerno podtikali, obračali besede, menjali stvari, samo da se ne bi pogovarjali o tem, kar je danes v resnici tema. Tema, ki je bila začrtana včeraj v štirih točkah, ki jih je povedal minister in jih je tudi potrdil in so bile točno skladne s tem, kar sem jaz povedal v Zdaj nekateri ne znajo računati pa jim pomagam z matematiko, ne. Prej je eden posebej pohvalil kolega, ker je uporabil številko 54 tisoč in rekel, da ona, ta druga pa ne drži. Zdaj, če bi kdo poslušal in obvladal matematiko, bi vedel, da sem jaz vsakokrat poudaril, da je v času vladavine Roberta Goloba, torej od 1. 6. 2022 do današnjega dne, ilegalno vdrlo v Slovenijo približno 80 tisoč oz. po tem, kar je dopolnil me minister, 82 tisoč ilegalnih migrantov. Situacija je bila torej po tem, kar je on povedal, slabša kot tista, ki sem jo jaz povedal, tega, ker je treba znati seštevati, ne. Od lanskega leta, od 1. 6. do konca leta jih je dobrih 27 tisoč in v letošnjem letu je bilo uradno zabeleženih nekaj čez 54 tisoč, skupaj je to približno 82 tisoč, če zaokrožimo, V redu. Potem smo, tisti, ki je vpil, da je to laž, da se lahko zdaj opraviči, pa tretji razred osnovne šole bi priporočal. Zdaj, povedal sem, da gre za zlorabo, ker je tako bilo močno napadeno. Minister je sam povedal, tudi danes, če ste ga ja poslušali, upam, da lastnega ministra pa poslušate, da velikanska večina po parih dneh odide naprej. Zadnjič, ko smo bili na obisku v tem v azilnem domu, so rekli, da je povprečje na 7, 8 dni. No, kaj to pomeni? Če jih gre 95 % naprej, prej pa dajo napoved, da hočejo tukaj azil, to pomeni, da gre za očitno zavestno zlorabo, načrtno zlorabo. To je samo potrditev točno tega, kar sem govoril. In še večja potrditev, največji absurd je, da je bilo to seveda v popolnoma nasprotnem kontekstu prej prikazano, je tega, koliko je na koncu resnic potrjenih azil, azilnih vlog,. Podeljenih azilov je nekaj deset pa čisto nič več na leto. Ja, kar seveda pomeni, da vsa ta velikanska množica, recimo samo v letošnjem letu več kot 50 tisoč (Nadaljevanje) je popolnoma očitno nelegitimna, nima osnove, to je točno tisto kar je profesor prava Pogačnik zadnjič objavil. Oni sploh nimajo legitimitete za te vloge. To gre za očitno masovno načrtno zlorabo, in če želite, to je invazija na Evropo. Lahko to imenujete tako ali drugače, absurd pa je, da se to plačuje tudi iz denarja davkoplačevalcev na način, ki sem ga opisal, in potem, če rečeš, da je to državno sponzorirana oblika organiziranega kriminala, gre pa spet kdo v ampak točno to v resnici je, ker je to vse nezakonito. Saj nihče od nas ne zahteva, da se naredi nekaj kar bi bilo v nasprotju z zakonom. Ne, samo prosimo, da se ja izvaja v celoti slovenska zakonodaja in da se jo spoštuje, nič drugega. To jaz govorim deset let, pa sem zmerjan, da sem nacist, pa ne vem kaj še vse. Zmeraj znova to poslušam, pa da grozim, pa da strašim, pa ne vem kaj še. To ker me, non stop ne žalite, ampak nič drugega. To bi moralo biti ja v pravni državi samoumevno. In poglejte, prej je ena gospa omenila, tisto kar sem se enkrat pošalil, na čem je to temeljilo. spomnil bi, da do kakšnega leta nazaj, zdaj to ni več moda, je bila moda na levi strani, da se je ogromno razprav bilo, kakšne so posebne pravice ilegalnih migrantov, kaj oni vse morajo dobiti, kaj jim je treba nuditi, na evropski ravni so se v tem spremljale cele resolucije pa deklaracije pa ne vem kaj še vse. Kako je pa to, če pogledamo to s strani. V državo je čisto vsakdo dolžan stopiti na zakonit način, se pravi, preko mejnega prehoda ob predložitvi ustreznih dokumentov, če pa pa ocenjuje, da rabi azil pa lahko pride na mejni prehod in da tam vlogo za azil. Če pa je posameznik zaloten znotraj meja po nelegalnem prehodu in seveda v soseski ni nobene vojne, potem gre očitno za nekaj drugega, in potem je edina stvar, ki je tukaj posebna to, da ga je treba procesirati skladno z zakonom. Zdaj pa, da se nekaj razumemo, vse države Evropske unije, vključno s Slovenijo, spoštujejo načela pravne države in človekove pravice, in za vsakogar, ne glede na to kako je tja prišel, ki je prišel na ozemlje države Slovenije, veljajo enake človekove pravice, samo treba je nekaj razumeti, nezakonit udor preko državne meje nikoli ni bil in nikoli ne bo človekova pravica, pa azilni šoping tudi ne, in zaradi tega je upravičena tista trditev, ki sem jo povedal, da posebne pravice, poleg teh splošnih človekovih pravic, ki pripadajo vsakomur in brez izjeme, in je Slovenija v tem dosledna, da je lahko za zgled celotni Evropi, tukaj pa ni kaj. Ampak posebne pravice ima pa ilegalni migrant, če ga zalotiš sredi države, samo tri, da je aretiran, da je procesiran, in da je izgnan. To, gospe in gospodje, sledi iz spoštovanja pravnega reda. Zdaj, tisto kar bi morali skrbeti je to, da ste ogromno govorili o vseh drugih stvareh, samo o tem ne kaj se z Evropo v resnici dogaja in zakaj, kaj je pravzaprav temelj tega. Danes smo tamle v soseski, čez mejo, v nekoč popolnoma slovenskem mestu Tržič, danes je to Monfalcone v Italiji, že videli zgodbo, ko je poklicala gospa Cisint, ona je županja

In se je hotela pogovoriti, kako bi lahko pospešili, izboljšali integracijo, in jo je zavrnil, češ, saj to nas ne zanima, mi vas bomo zamenjali. To je tisto, kar je v resnici ozadje celotne zgodbe. In kam to vodi, so lepo povedali Imam, se pravi, ponavljam, verski in hkrati politični voditelji v Essnu, zadnjič, to je bilo javno objavljeno, v Parizu je bilo že več tega, v Londonu, pa še v mnogih drugih evropskih mestih, ki so že javno zahtevali, da je treba uvesti, se pravi, ne samo šeriat, ampak zdaj je treba že kar kalifat.

še vedno izhaja iz tega, da je vsak človek nenadomestljiv, poseben, svetost življenja, svoboda je vrednota, pravičnost, ampak to so v temelju krščanske vrednote, ker temeljne vrednote katerekoli civilizacije oblikuje v resnici prevladujoča vera in tam je pač prevladujoča vera islam. Ampak morate nekaj vedeti, islam deli svet na v principu samo dva svetova: daral islam, pa Dar Al- harb. Dar Al islam pomeni svet miru, svet islama, to je tam, kjer je radikalni islam v veljavi, Dar Al-harb pa pomeni svet vojne. Z vsem preostalim svetom so oni v vojni. In vse, kar je njihovega ravnanja je treba razumeti z branjem korana, je treba razumeti to skozi njihovo civilizacijo, ker oni to doživljajo, sprejemajo, razumevajo drugače kot to razumemo mi. In temu se je treba poglobiti. To je treba razumeti, če hočeš potem pravilno ukrepati in tudi razumeti njihovo ravnanje. Ampak s tem se pa velikanska večina Evropejcev ne ukvarja. Pa so ljudje iz tega prostora sami opozorili, recimo, da ena od največjih napak je, da se poskuša zdaj, ne vem, Evropa prilagajati ali pa da se, ko se gre tja, se hoče na nek način prilagajati in ne vem kaj. To oni ne cenijo. Oni cenijo, da človek ceni samega sebe in šele potem te oni tudi spoštujejo. Pa pri njih je vse drugače, kot si mi predstavljamo. Recimo, prej sem že omenil en primer, ko se pri nas nekateri tako prsijo jaz sem ateist, morate vedeti, da po Koranu je ateist vreden manj od garjavega psa. To je dobeseden citat iz korana, kar pomeni, pa že itak je pa s Haram, to se pravi nečisto bitje, tako kot pujs. Ampak ateisti je pa še manj od tega. In zdaj si predstavljajte, kadar ti dve civilizaciji trčita skupaj,

imate predlog, ki ste ga danes vložili, imate zelo ozko zastavljeno. zdaj pa tukaj imamo predavanje 10 minut o radikalizmu in o islamu in ne vem kaj še vse. Govorite o migracijah. Prosim, fokusirajte se na to. **Nadaljevanje MAG. civilizacija. Če dvomite v moje besede, gremo lahko pogledat knjige gospoda prof. dr. Mira Cerarja, lahko vam prinesem koran in hadite, pa jih bova skupaj prebrala, pa boste videli, da vse to piše v njih. In nimate nobene pravice omejevati stvari, ki so dokazljive in preverljive in neposredno povezane s tem o čemer danes govorimo. To je totalitarizem. To je isto kar ste delali zadnjič na seji, zato, ker vas boli resnica, ker vas je groza, da bi ljudje izvedeli vso resnico, jo potem poskušate ustavljati na vse načine. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Če se ne boste fokusirali na temo se bom ravnala popolnoma isto kot se predsednica na odboru, govorim na Odboru za pravosodje in bom jemala besede, vam bom dala opomin. Prosim vas, fokusirajte se na temo. Nehajmo širiti sovražnost in nestrpnost. resnici govorite izjemno strašljive stvari, ki pa nimajo podlage v dejstvih. Fokusirajte se na vsebino vašega predloga. če ne poznate stvari, potem jih prosim poslušajte. Jaz za stvari za katere… **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Ne podcenjujte niti predsedujoče kot ženske, ne govorite mi kaj poznam, kaj ne poznam. Jaz vas opozarjam, fokusirajte se na vsebino lastne teme. Tudi fokusirajte se na zahodni svet in na človekove pravice in na, če

da bo problem, kadar ti dve civilizaciji trčita skupaj in ne bo zmagovita naša civilizacija. To vam jaz zdajle povem. Ravno zaradi tega, tudi takega ravnanja, kot je vaše, ko se poskuša resnico… …ker se poskuša resnico potlačiti in se ne dovoli, da bi se ljudje seznanili z dejstvi. In recimo, prejle je ena od gospa omenila Palestino. Jaz sem opozoril, da sta dva elementa, ki sta lahko problem. Eden je, ki bosta zaostrila to situacijo, eden je ta da pač kar je namera Italije za Italijo je to super rešitev, za nas je strašanski problem, da ne rečem katastrofa, **64. TRAK: (TB) Drugo je pač ta spopad zdaj izzvan s terorizmom Hamasa na Bližnjem Vzhodu. Tam nihče ne bo hotel sprejemati teh ljudi kot beguncev. Največji jarki, največje ograje so med islamskimi državami sami, prav proti Gazi recimo s strani Egipta, zato ker vedo koliko sovraštva je tam akumuliranega, ker ga Hamas ves čas seje in kam bodo šli? Ja, proti Evropi. A mislite, da bodo šli v Italijo, ne, ker Italija bo transportirala sem, na koncu bomo vse to imeli na balkanski poti in zaradi tega opozarjam, kako je to treba razumeti, kar prihaja. Danes ste lahko videli posnetek, ko je gospa rekla, to je vse v redu, ko imajo za zaključek vrtca, pa so otroci postavljali bombe in se igrali teroriste. A veste, to je to, ko je enkrat zasejano sovraštvo v ljudeh, kako ga je težko potem izmakniti. In točno to ste vi tudi počeli, tudi danes, tudi zdajle smo bili priča temu, ko obračate dobronamerna opozorila in jih interpretirate kot da gre za ne vem kaj in s tem v bistvu hujskate ljudi. V resnici vi sejete sovraštvo. In kaj je cilj tega? To, kar smo bili priče v minulih dveh letih in kar občasno se že zdaj tudi pojavlja, kajne, da na koncu si ljudje ne upajo ven, da namesto, da bi uživali, ker smo imeli najbolj varno državo na svetu, o tem sem trdno prepričan in smo tudi bili, kolikor se jaz spomnim, smo bili par let nazaj popolnoma na špici svetovnih lestvic, da smo že padli, ste, zadnjič ste rekli, ja, saj smo samo za tri padli, zdaj smo, mislim, da nekje na 8. ali 10. mestu, tam nekje, ampak bomo še, boste videli. In to je žalostno, nepotrebno, zaradi tega, ker se izgublja ena kvaliteta, ena dobrina, ki ni samo dobrina in pravica, tudi ustavna pravica vsakega državljana in državljanke, ampak je tudi razvojno pomembna, ker danes, zakaj mislite, da se recimo iz Švedske selijo nekatera podjetja pa najbogatejše družine na Poljsko, ker tam ni ilegalnih migrantov in je varno in se ljudje dobro počutijo in gredo lepo zvečer lahko po ulici, pa se jim nič ne zgodi. V tem je stvar. Če kaj, se ne sme zgoditi to, da bi mi postali v tem delu podobni razmeram na Švedskem, ki je svetovna prestolnica posilstev ali pa da bi postali, doživeli kaj takega, kot je bilo zdajle v Franciji ali pa na Irskem, bog ne daj in to je odgovornost vseh, zato je treba pravočasno ukrepati. Ne govoriti, da je to strašenje. Jaz se spomnim, ko sem leta 2014 povedal, to bo prišlo tudi / nerazumljivo/ so šli v »luft«, ja, to je strašenje. Točno tako so prišli, kot sem povedal, in vsaka stvar, ki sem jo napovedal, se je žal uresničila, potem je bilo pa zmeraj, joj, kako smo presenečeni. Ja, zakaj ste presenečeni? To je sprenevedanje. Se pravi, potrebno je zaščititi mejo, poskrbeti za varnost ljudi, odstraniti vse, ki zdajle pač izkoriščajo, bodisi azilno oziroma socialno zakonodajo Slovenije, tujci, in poskrbeti za slovenske državljanke in državljane. Slovenke in Slovenci imamo pravico živeti v pač ustreznem blagostanju in ta država je dovolj bogata, je dovolj razvita, da to omogoča lahko vsem svojim državljankam in državljanom. Vi ste ustavili gore razvojnih projektov, kup investicij, izkoriščate komaj par procentov evropskega denarja, ki je bil že dogovorjen, ampak za tujce pa vse, ni problem. Zadnjič ste sprejeli sklep tukaj, da je potrebno povečati kapacitete in denar, namenjen za ilegalne migracije. To je vaša strategija bila pri ilegalnih migracijah. To ste izglasovali, en mesec ali dva nazaj, lahko preverite. To ni nobena strategija, gospe in gospodje, to je pot v propad slovenstva, Slovenije in pot v pač pomanjkanje državljank in državljanov. To je proti slovenska politika. Obenem pa za hrbtom ljudi greste v Bruselj in daste še soglasje k obvezni relokaciji, po domače rečeno, k obveznim migrantskim kvotam. Tega bi moral pred tem potrditi Državni zbor, pa tega ni, kar pomeni, da je bilo to nezakonito, pa očitno protiustavno. To je veleizdaja Slovenije. To pa je veleizdaja Slovenije in za to ste vi odgovorni. Slovenke in Slovenci imamo vso pravico živeti varno, imamo vso pravico živeti brez, da nas kdorkoli ne nadleguje,

in nobena pravica nobenega tujca ni nad to pravico in ne more nikoli biti. Prosim upoštevajte to in spoštujte v svojem delu in ne govoriti, da v tem trenutku izpolnjujete vse. Kajti, če bi izpolnjevali vse, potem bi bila Slovenska policija in Slovenska vojska zdajle na sami meji in bi ravnala skladno s citirano prej odločbo Evropskega sodišča za človekove pravice, objavljene februarja 2020, da če pride do vdora ilegalnih migrantov v skupini, je skladno z vsemi mednarodnimi predpisi, evropskimi normami in vsemi listinami s področja spoštovanja človekovih pravic, da se celotno skupino brez individualne obravnave takoj zavrne na sami meji. Kajti s skupinskim vdorom izgubijo tudi pravico do individualne obravnave. To gospe in gospodje je zdaj evropska norma. O tem se ne govori, se ne piše, obstaja. Lahko preverite in spoštujte jo. In spoštujte Zakon o zaščiti meje, ki vse to omogoča. In bo v hipu velik del teh problemov o katerih danes govorimo, rešen. Preostane še, da se upošteva ostalo, da se zagotovi varnost in da se ustrezno uredi odnose s sosedi, ker če bomo mi ščitili naše meje, potem ne bo prihajalo več do zaostritev nadzora na naših severnih mejah. In to je naš razvojni problem, je razvojno vprašanje, je vprašanje blaginje, je vprašanje varnosti, je vprašanje nas vseh - to je naša skupna odgovornost. Zato, gospe in gospodje, še enkrat ponavljam temeljno sporočilo, ki ga ponavljam že tolikokrat, vsakdo v Sloveniji ima vso pravico, da živi varno in ob spoštovanju osebne integritete in nobena pravica nobenega tujca ne more in ne sme biti nad to pravica. Bom tudi opozorila na 14. člen Ustave, ki prav tako pravi, da v Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki in živimo tudi v državi v kateri je je vera ločena od države. Sedaj pa tako. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Ker čas za ločen za razpravo še ni potekel sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora še kdo razpravljati? Ugotavljam, da interes je. Preden grem naprej...

ko ste komentirali na tak način, kot ste si zdaj dovolili, ker ste zlonamerno interpretirali moje besede. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** To seveda ni bil postopkovni predlog, nisem ničesar zlonamerno, ampak sem seveda dolžna spoštovati Ustavo in zakon in tudi opozoriti na temeljne določbe, ki jih moramo

predloga priporočila, mag. Branko Grims ter predstavnik Vlade, minister Boštjan Poklukar, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Sedaj prosim za prijave

Zdaj pa k temi. V vsakem od nas se vsak dan borita dobro in slabo. Že staro filozofsko vprašanje je, kdo zmaga.

Z veseljem sem prebral tudi, da imamo v pripravi akcijski načrt, ki bo energetsko revščino v tej državi zmanjšal za polovico. Z veseljem sem prebral, da bo konec leta in spomlad za slovenske upokojenke in upokojence zaradi uskladitve regresa in povišanja pokojnin prijaznejša in lepša. In da smo iz Bruslja dobili 100 milijonov evrov prvi paket pomoči za tiste na poplavah. Drug del pozitivne zgodbe. Migracije so zahtevna svetovna tema, ki se zadeva tudi nas še kako in v njej je treba voditi dialog in razpravo. Kako je izgledal ta današnji dan, predvsem pa zaključek? V poslanskih klopeh je sedelo v enem obdobju, tamle sem dokumentiral sliko, več kot 30 poslank in poslancev iz koalicije in štirje iz opozicije je to res spoštljiv dialog, kjer se slišimo in poslušamo? Ni. Slišali smo predsednika stranke, ki je jasno in glasno povedal, da gre seveda za temo pred evropskimi volitvami. Ko prelistaš malo nazaj, spomnim se protesta v Šenčurju, tudi takrat je bilo treba zakuriti in seveda ob tematiki migrantov so se pojavili veliki panoji z domobranskimi slikami in geslom. Kako je danes pred evropskimi volitvami? Zato, da bi preusmerili zgodbo, kako smo razprodali nacionalni slovenski interes za nekaj milijonov forintov, da smo okrepili nekateri lastne strankarske žepe in pa seveda medijski prostor, ja, seveda, od tega je treba preusmeriti pozornost. Danes je ugledalo luč sveta tudi poročilo, kaj je bilo narobe s tehniko pri glasovanju nekaj dni nazaj. Nekateri so videli, kako je Svoboda razpadla, Janez Ivan je videl, da je neka strojnica iz Murgel razbila našo poslansko skupino. En drug kolega, ki se je sam imenoval za papka, je videl, da so poslanke in poslanci izvlekli kartice pri glasovanju. Poročilo je jasno, nič od tega se ni zgodilo, nihče od poslank in poslancev Svobode se kartice med glasovanjem ni pritaknil. Zdaj pa nazaj še k migrantski temi. Kdo sta bila prva migrant in migrantka? Ker smo pred prazniki. Jožef in Marija. Kdo jima je prisluhnil? Ne oblastniki, ne tisti, ki so izvajali popis, ljudje, ki jim je bilo za človeka mar, pastirji. In ta zgodba se nadaljuje tudi danes. Pogooglajte, spoštovani gospod, papež in migranti. Gospod je do tematike, do človeka skrben, človeški in pa spoštljiv - bistveno drugačen kot del, kot del slovenske politike, ki s tem išče nek stalen razdor, prepir, strah, mobilizacijo in še kaj. S tega mesta se tudi zahvaljujem še enkrat poslankam in poslancem za prisotnost, ministru s sodelavcema, ki je jasno

na tem področju. Za razliko od gospoda Poklukarja, z vsem spoštovanjem, kolega Grims, smo poslušali vaša dognanja, psevdoznanstvena, jaz vam predlagam, da si omislite nek krožek in tja povabite svoje somišljenike, ker sam osebno, pa to je čisto moje osebno mnenje, to kar ste vi izvajali, sam smatram to za nadlegovanje, neodvisno od tega, da smo v hramu demokracije. Zdaj cenjene kolegice, cenjeni kolegi, da vas spomnim. Pred nekaj dnevi smo razpravljali o humanitarni krizi na območju Palestine, v vojni med Palestino, Izraelom, Hamasom, kakorkoli želite, danes se na rednem dnevnem redu nekaterih razpravljavcev pojavijo besede kot so odstraniti, iztrebiti, deportirati. Jaz vam iskreno povem, da ko sem se odločil za politično kariero na državni ravni, tudi ko sem zasedel ta stol v parlamentu, si nisem mislil, da bom kdaj v Državnem zboru slišal te besede in jih označujem kot zavržne. Jaz mislim, da na tem mestu za takšne besede ni prostora. Nekateri razpravljavci s strani koalicije, moji cenjeni poslanski kolegi so že osvetlili tematiko, sam je podrobneje ne bi obravnaval, spomnil bi le na to, da smo vsi ljudje, da si nihče ne izbira kje in komu bo rojen, in da so vendarle migracije nekaj kar ni samo predmet zadnjega leta, zadnjih desetletij. Zdaj, kolega Grims prav tako ste se zelo dobro naučili arabske terminologije, uporabljali besedo kalifat, šeriatsko pravo. Jaz obžalujem, da niste uporabili še besede turški harač, ker glede na to kaj smo poslušali na tako odprtem in zaprtem delu seje, da ne vem če veste kaj je turški harač, to je davek oziroma provizija, ki so jo včasih osmanskega imperija uporabili za uporabo prostora. Mislim, da se je vaša stranka zelo dobro naučila tega. Hvala lepa za besedo.

Ja, bilo je rečeno kako vneto se borimo za migrante, za slovenske državljane pa ne, taka podtikanja, laži, projekcije smo že navajeni tu notri. Razprave o tem, o izbrisu, deportaciji in podobno, smo imeli v tej državi že 30 let nazaj in očitno se ta tema vleče, je popularna, ker pač s strahom se ljudi pridobi na na svojo stran, vsaj tiste, ki ne poznajo zadev in nimajo izkušnje. Sam sem delal v Slovenski filantropiji, več generacijskem centru in smo tudi v času tistega največjega begunskega vala pomagali na terenu, v begunskih centrih v Lendavi, Šentilju, celo dol smo šli na južno mejo pomagati takrat z naših koncev in takrat je delovala policija, vojska, civilna zaščita, Slovenska filantropija, Rdeči križ, Karitas in ostale nevladne organizacije, ki jih tako ne marate, so večina oskrbovali in pomagali spremiti te migrante pri poti naprej, ker večina so itak prehajali v našo državo. Dobri ljudje in prostovoljci so bili tisti, ki so pomagali, in zgodba, ki jo je prej prebrala Nataša, poslanka, kolegica iz terena, je točno tisto, kar je tudi kolega Borut povedal, Sajovic, dobri ljudje so pomagali tudi takrat Jožefu, Mariji in Jezusu, če smo že pri tem. Bi se pa nekaj vprašal. Ne govorimo tu o nasilju, veliko zadev potvorjenih. V Sloveniji imamo največjo težavo z nasiljem. Kje? V svojih domovih. 22 % žensk in 16 % moških do 15. leta je doživelo že nasilje v Sloveniji. 28 % nasilja je v partnerstvih in družinah, mi se pa ukvarjamo in ni za relativizirati nobenega primera nasilja, ki se zgodi, moramo najprej nasloviti stvari tam, kjer so najbolj pereče. In težava, ki izvira iz takih debat

Antropolog znani je napisal: Družba nam pred nosom razpada. In jaz mislim, da je naša odgovornost, da začnemo v razpravah uporabljati resne, kredibilne podatke in ne to, kar je nekdo nekomu javil preko SMS, kar smo tudi danes na Odboru za socialo imeli razpravo o tem, o resni analizi Ministrstva za finance, na drugi strani pa o nekih analizah iz žepa od prijateljev. Tako da tu se dajmo zamisliti. In pri mladih smo krepko pod povprečjem Evropske unije. Ta percepcija, to nas mora res skrbeti, ker na drugi strani govorimo o tem, da je Slovenija ena izmed najbolj varnih držav na svetu, po Global Peace indeksu smo na 8. mestu, v Evropi na 6. mestu. In v Sloveniji res ni takšne nevarnosti in kataklizme, kot jo vedno znova hočete prikazovati že ne nekaj let, desetletja. Bi se pa spomnil še nazaj na pogovor z našim stricem, ki živi v Avstraliji. Star je krepko preko 80 let. In ko mi je razlagal svojo zgodbo in zgodbo svojih prijateljev, ki so takrat iz naše države bežali preko severne meje v Avstrijo, ilegalno so bežali, ker so šli za boljšim življenjem in so bili v taborišču v nekem kampu v Avstriji, kamor so prihajali veleposlaniki in agenti Amerike, Kanade, Avstralije in so ponujali boljše življenje in prepričevali, naj gredo z njimi v njihovo državo. In tako se je odločil na koncu za Avstralijo in kar nekaj časa je bil tam. Tako da tudi mi smo lahko begunci, lahko se tu znajdemo. In sem vesel, čeprav ne gledam toliko teh reality šovov, da je bil palestinski migrant s strani glasov publike izbran za finale talenta,

Hvala lepa. Torej, kakšen desničarski populizem spremljamo zelo zaskrbljujoče. Kot je povedal Janez Janša, pripravljajo se na evropske volitve, tako kot skrajna desnica po vsej Evropi, z istim načinom. Se pravi, zunanji sovražnik, migranti, islamizacija. Kdo pa je kriv za te migracije? A sedaj mogoče Golobova vlada ali kako? Ne vem. Jaz mislim, da so krivi vojne po svetu, boj za, bom rekla, kapital oziroma naravne vire in tako naprej. Sami zelo zagovarjate sedaj Izrael. Kam pa naj gredo ti Palestinci? Naj se pobijejo, pustijo pobiti kot živali v kletki ali kako? Jaz kot mati bi vzela otroka in bi ga poskušala rešiti. In takšne stvari ustvarjajo migracije. Se pravi tisti, ki jih vi podpirate, to sproža migracije, ljudje bežijo, ljudje iščejo boljše življenje. Tudi jaz se strinjam, da se spoštujejo v državi kamor prideš neka kultura, ki tam velja. In temu nihče ne oporeka. Vi pa tukaj strašite ljudi in v eno ponavljate neresnice. Slovenija je varna država. Slovenija je osma v svetovni lestvici po varnosti. Kaj vi veste kakšen rezultat je to? Ljudje vprašajte se, lepo prosim, državljanke in državljani, naj si vsak pri sebi odgovori kakšne težave imate z migranti in ne nasedajte desničarskemu populizmu SDS. Schengenska meja, ja, ko se je premaknila, in Hrvaška žal ne izvaja dobro tako dobro kot smo izvajali mi pač nadzora in to ima svoje posledice, tudi ko se je potem nadzor na mejah poostril, seveda logično je da je sedaj toliko več pač ujetih storilcev kaznivih dejanj, kaznivih dejanj, ker ste vi zelo slab zakon sprejeli in to 308. člen, ki zdaj povzroča velike težave tako naši državi, kot tožilstvu sodstvu, kajti zvišali ste nesorazmerno **69. tako da ti storilci dlje časa ostajajo tukaj. Veste te pa stanejo, veste koliko? 50 tisoč evrov letno stane en tak zapornik. Zapori pokajo po šivih. 50 tisoč evrov to ostane, ker so zraven še prevodi, itn. ne, in ljudje ostajajo dlje časa tukaj, navežejo vezi itn. To so pa cilji vaše politike, ki je za nič, ker ste izključili vso stroko in ste proti stroki sprejeli tudi ta slab zakon. Potem dalje. Kaj tu še govorim, govorite vi, ekspert kolega Grims? Upam, da boste pred KPK končali v obravnavi, če bo KPK tako dosledno se držal pač določb zakona, da boste tudi vi se znašli pred Komisijo za preprečevanje korupcije sicer vas bom jaz sama prijavila, vam kar tukaj zdaj povem. Govorite o dopustnikovanju, ne mogoče. Ne vem, pri vas na Bledu dopustnikujejo ti migranti. Sicer, kaj še poslušamo? Janez Janša o kibernetski varnosti, mene to tudi zelo skrbi, namreč zelo zanimivo, da prav v času sedanje vlade ne vidimo, vdori se začenjajo, kajne, SDH, druge državne firme, upravne enote, tukaj imamo težave. Danes se je izkazalo poročilo, ne vem zakaj se je tako dolgo čakalo, strokovne službe Državnega zbora, da so objavile, da ni bilo pri poslancih Svobode nobene napake, pač pa je šlo za tehnično napako. Tehnično napako. Kdo je obiskoval firme v Izraelu na stroške Izraela? Vaši poslanci tudi, kajne, gospod, kdo že, Breznik, pa gospod Vrtovec pa Hoivik na stroške Izraela? Vaš predsednik je izobešal izraelske zastave, se še spomnimo? Obiskovali ste firme, ki izdelujejo Pegasus in te vohunske te vohunske razne opreme. Tako da, to mene skrbi. Tako da gospod Mahnič še ni slišal, da bi se mi borili poslanci svobode za Slovenijo. Ja, pa se, ali veste? Zaradi Zaradi vas sem morala vstopiti v politiko in to je boj za Slovenijo. Pa si tega nisem želela. Pri 50-ih se morala v politiko, zato to, kar počnete je zame nevarno za našo državo. Ne želim, da bi moja hči živela v državi pod vašim vodstvom. Spominjamo se še vsi, kaj ste počeli. Hvala.

zdaj tako je. Jaz ne vem, če bom še upal pohvaliti kakšnega poslanca od SDS, tako kot sem prej g. Lenarta, ker je takoj dobil porcijo, on je po pravici povedal, da je 54 tisoč migrantov zaprosilo za mednarodno zaščito ali za azil, na kar je kolega Grims povedal, da številke niso prave, da ne zna šteti in ga je poslal v tretji razred osnovne šole tako sem jaz zastopal. In za to resnico, ki ste jo izrekli, jaz ne bom več to delal za to, da vas naukam pošiljal. ki mi je všeč, ker je danes kolegica Sluga, je tudi povedala, ker kot skozi govorite, da se borimo za migrante, itn. mi sami vemo, da migranti predstavljajo izziv. Mi se ne borimo za migrante, ja, mi se borimo proti vašim lažem, v bistvu je to zgodba teh vseh razprav, ki jih imamo in teh zadev, ki se dogajajo vsak mesec s temi sejami migrantska problematika ali pa če rečem že teh deset let ali 12 in je žalosten, da moramo to dnevno na tem, s temi lažmi se boriti in proti tem medijem, različnim trolom in vse ostalo,

laži in svet resnice. Imamo tudi mi neke vrste, samo mi ne beremo Korana. In tako da vam tudi povem, da za resnico ni nikoli preveč časa in mi je žal, ker ga imam premalo, tako kot tudi dobrega človeka ni nikoli preveč. Zdaj pa še za kolega Mahniča, ker prej se nisva razumela, izgleda, da se nisva razumela. Legalizacija migracij, to je tudi vaš vodja povedal, poslanec Janša, da je predsednik Vlade to omenil. Ja, je omenil, res je omenil, ampak vi niste razumeli, ker on je omenil legalizacija. To je čista zloraba, kar vi uporabljate. Ja, legalizacija je mislil zakonodajno urediti, pomeni, barabe naj grejo, tisti, ki bodo hoteli delati, bodo delali, ampak da to zakonodajno uredimo. Vi pa to govorite kot legalizacija, kaj, da bodo kar hodili, da jih bomo sprejemali pa vozili gor pa dol? Vsi se zavedamo, da je to pereča tematika za vso Evropo in ne smemo to tako enostavno jemati. Tako da se strinjam, praktično midva se s poslancem Mahničem strinjava, samo je bil nek nesporazum v tem delu. In tudi s kolegom Janšo se strinjamo. Je pa nekaj dobrega tudi v tem, da sem danes izvedel, en kolega pri vas tudi je omenil, da je ustanovitev Gibanja Svoboda v bistvu kitajska komunistična partija preko portala Necenzurirano. Jaz grem stavit, da zdajle Kitajci zdaj šibajo kibernetsko, kdo je to portal Necenzurirano, kdo so tisti, kdo je Gibanje Svoboda. To bomo spet imeli lahko probleme kake hekerske. Potem, kaj imamo naprej tule. Aja, testosteron gospoda Reberška. Govoril je testosteron, da so ga klicali in da so tisti mladci polni testosterona na Viču. Glede na njegove izjave, nimam časa za politično korektnost, so me klicali, imam jaz občutek, da ima on povečano vrednost testosterona v krvi in da je on problem, da so ga zato klicali. Tako da res skoraj se ni možno pogovarjati normalno, ker so te seje skozi eno in isto nabijanje, ne pove pa noben, da smo naredili veliko za upokojence, namenili 100 milijonov evrov za vdovske pokojnine, za delovne invalide, ki se bodo upokojili po 1. januarju, se osnova za odmero pokojnine poveča kot da so delali polni delovni čas. Zimski letni dodatek, to je ta zimski regres za 2023 bo predstavljal 40 % letnega, letnega dodatka, ko ga bodo dobili izplačanega, potem sorazmeren dvig pokojnin, 1,8 november, december pa nadaljnjih 82 uskladitev v naslednjem letu od januarja. In ZDUS je danes rekel, to je zveza društev

Število ilegalnih migrantov se je letos nenormalno povečalo, preko 50 tisoč, veliko več kot pretekla leta. Neverjetno. Ne prihajajo družine, žene, starci, prihajajo mladi ljudje, kateri, če prihajajo iz vojnih območij, bi morali dol ostati in se boriti za državo, ne pa se tukaj sprehajati in verjetno iskati neke priložnosti druge. Ta Vlada je na široko odprla meje. Prva zadeva je bila, da je odstranila ograje in dala signal, naj pridejo in derejo k nam. Imamo nevladna društva, kateri svetujejo, kako, migrantom, kako naj pridejo neovirano čez mejo, kako naj se obnašajo kasneje.

Pri nas imamo 700 ilegalnih migrantov v 2, 3 dneh! Pri nas bi morali tudi vojakom omogočiti varovanje meje skupaj s policisti in jim povečati pooblastila in nošenje orožja aktivirati 37.a člen,

To je pokazala Slovenija že večkrat, najbolj pa, ko je bila vojna v Bosni in Hercegovini, kjer se je blizu 80 tisoč ljudi je bilo tukaj več let, smo sprejeli, Slovenija, in ni bilo nobenih težav in nobenega kriminala. Bolje bi bilo, da se mnoga sredstva, ki se namenjajo sedaj za ilegalne migrante, namenja za domače ljudi, za upokojence, kateri živijo na socialnem dnu. Revnim državam v Afriki, Aziji in drugje, bi bilo najbolje pomagati v matičnih državah, ker Evropa ne bo prenesla vsega tega, toliko števila priseljencev. Hvala lepa.

da ne verjame oziroma, da ni slišal kako se je izrazil, da se mi ne borimo za naše državljane. Le kako bi, če je 62 % samo prisoten na sejah, ko je pa v povprečju Državnega zbora 86 %. Tako da mogoče mu svetujem naj malo večkrat sodeluje bodisi na glasovanjih pa odborih, pa bo morda slišal kaj vse delamo v koaliciji za državljane. Pa v bistvu sploh ni pomembno, da on verjame ali pa sliši kaj mi delamo, pa bom zaključila Teotovo misel, ki se mu je glas ustavil, mikrofon. Pomembno nam je, da državljani to slišijo. Torej Zveza društev upokojencev Slovenije je točno danes napisala, kaže da nas čaka ena lepših pomladi. A ni to prijetno slišati in dokazuje točno to kar je prej Mahnič govoril, da ni res. In v bistvu, kolega Grims, zdaj ko gledam malo po dvorani, moram povedati, da mi je kar malo hudo, ko vidim, da vas v bistvu samo trije vaši poslanci podpirajo, kar malo solzic imam v očeh, zato vas bom jaz pohvalila, da ste tako vztrajni kar ste včeraj zagovarjal ker ste predlagatelj na dveh odborih, danes ste tukaj že cel dan, tako da res vsaka čas za vztrajnost. Bi pa vam vseeno svetovala morda, da si kdaj izberete kakšno drugo temo,

Hvala lepa za besedo še enkrat. Torej, gledano na trenutno stanje so priporočila Slovenske demokratske stranke s tole danes pričujočo sejo pa njeno tematiko nekako primerna, po moje upravičena, če ne že nujna. In tudi bi se zahvalil spoštovanemu ministru, da nam je dejansko potrdil nekatere bojazni, da se pač konstantno veča število ilegalnih prestopov meje in tudi, da se konstantno veča število tihotapcev. In tudi sem vesel, da dejansko se nekako sledi temu, da se bo na tem mestu naredilo več, in seveda tudi to, da naj se Slovenija pridruži evropskim državam katere bodo sprejele višje kazni za tihotapljenje ilegalnih migrantov. In potem, če grem morda še nazaj k temu, ne vem, ali sem bil res napačno razumljen ali ne, ali je bil sarkazem, ampak vseeno, za kolega Uraniča. Jaz sem govoril o 54 tisoč ilegalnih migrantih v Sloveniji. Podatki so od ministra, 95 % pa jih je zaprosilo za azil. To je zdaj, bom rekel, nekako. Govoril, pa sem tudi, pa mogoče iz tistega prišlo tole na nerazumevanje, govoril pa sem tudi, da je v letu 2022, ker trenutnih podatkov za to leto še polnih nimamo, da so države članice sprejele 632 tisoč 400 prvostopenjskih odločb o prošnjah za azil, 49 % teh odločb je bilo pozitivnih in potem govorimo o tem pač, da je 142 tisoč 800 oseb pa dobilo status begunca in ti, ki so dobili status begunca lahko brez vsakega problema pridejo v državo in prosijo za status begunca legalno, ker ga dobijo, če so prišli iz vojnih žarišč. To so zdaj te stvari, da ločimo. Potem pa, mogoče samo malo še jaz da se pošalim. Se pravi, prva migranta, Jezus in Marija, v redu, ampak **72. TRAK: (TB) – 18.55** (nadaljevanje) nista bila migranta ampak begunca, ker sta bežala zaradi strahu za svoje življenje oziroma zaradi strahu za življenje svojega še nerojenega otroka. Tole je bilo prej rečeno s strani kolega iz Svobode. V redu. In še enkrat, ne vem, zakaj ne bi bila dejansko ta priporočila primerna: Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da sprejme dodatne ukrepe za učinkovitejše varovanje državljank in državljanov Republike Slovenije. Varovanje. Skrbimo za varnost ljudi. Zakaj moramo skrbeti za varnost ljudi še takrat, ko smo varni? Zaradi tega, ker se to lahko zelo hitro spremeni, in ko smo bili leta 2022 konec leta dejansko na Švedskem, z mano je bil tudi kolega iz Poslanske skupine Svoboda in predsednik Odbora za obrambo, na konferenci o varnosti in obrambni politiki, skupni, in kaj smo tam slišali? Leta 2022, proti koncu leta, to nam je namignil veleposlanik Finske, trenutno zadolžen tudi za Švedsko, je bilo povečanje umorov in ubojev s strelnim orožjem, enkrat več je bilo leta 2022 kot 2021, Švedska, Stockholm, leta 2015 je bila to ena najbolj varnih članic Evropske unije in potem gremo naprej, umrlo je 60 ljudi, potem se je zadeva stopnjevala, zaradi tega strelnega orožja so umrli nedolžni ljudje med gledalci na tekmah in tako naprej. Potem pa imamo že naslove, da je prišlo tudi do vojne tolp in je posredovala seveda vojska, ker policija ni zmogla. To je to, kar se je zgodilo na Švedskem v roku, ne vem, 2, 3 let. Tako, da seveda moramo biti pozorni na te zadeve in tudi, če nekako opozarjamo, kajne, kajti Švedska se je takrat tudi spraševala, ker smo malo poklepetali s tem veleposlanikom, pa tudi potem s švedskimi poslanci, se je malo spraševala, ali med temi, kateri sedaj počnejo največje neumnosti ali pa recimo kazniva dejanja, niso tudi tisti iz Turčije, katere so pa Švedi vzeli za svoje in jim dali azil, ker so dejansko prebežali pred turškim predsednikom Erdoganom in njegovim, konec razprave/ Kajne? Zato torej moramo biti pozorni na to, kdo nam prihaja v državo in seveda skrbeti za schengensko mejo. Seveda, nekako moram reči, da se tudi popolnoma strinjam z ministrom, ki vidi veliko težavo tudi v Hrvaški, ki se obnaša, kot da se nič ne dogaja, saj če ti gredo naprej, samo, da mi nimamo z njimi težave in tukaj pač je treba opozarjati, tudi izvajati pritisk pri evropski komisiji in pa evropski skupnosti, da se seveda Hrvaška drži /

Migranti, begunci, prosilci za azil, ljudje, ki zaradi različnih razlogov zapuščajo svoje domove, domovine in države so danes realnost. Da vzpostavimo humano migrantsko, azilno in integracijsko politiko se moramo torej vprašati po vzrokih, ki ljudi silijo, da odidejo iz svoje države in gredo včasih celo na drugi konec sveta. Same migracije, spoštovani poslanke in poslanci, niso danes nobena novost. Vedno so bile in vedno bodo. V zgodovini poznamo celo priseljevanje narodov, nenazadnje smo južni Slovani v začetku srednjega veka migrirali izza Karpatov in se naselili tukaj, kjer smo, na Balkanu. Ja, ja, gospod Grims, so tudi drugi živeli že prej na Balkanu. No, danes smo priča migracijam, ki jim botrujejo naslednji poglavitni vzroki: podnebne spremembe, vojne, slaba ekonomska situacija, avtokratski režimi vladanja in sistematično kršenje človekovih pravic v nekaterih državah. In zagotovo so med tako imenovani migranti tudi ljudje, ki izvršujejo ali pa imajo namen izvrševati kazniva dejanja, tako imenovani tihotapci in zagotovo je seveda izjemno zavržno, da ljudje, tudi Evropejci med njimi, izkoriščajo stisko tiste večine migrantov, ki imajo to smolo, da so se rodili na napačnem kraju, za prihod na drugi konec sveta pa nimajo prave barve kože, niso prave nacionalnosti ali pa ali in niso prave veroizpovedi. Glede veroizpovedi je treba še nekaj povedati. Islam je res prevladujoča monoteistična veroizpoved v delu sveta, iz katerega ljudje množično odhajajo. Zato predlagatelj in tisti, ki so njemu podobni, izrazito nespoštljivo govorijo o muslimanski veroizpovedi in to kaže na popolno nepoznavanje bistva vseh treh velikih monoteističnih religij: judovstva, krščanstva in islama, in prav tako to kaže na nerazgledanost, nepoznavanje zgodovine in civilizacijskih pridobitev človeštva kot celote. Operiranje z izrazi gospod Grims: kalifat, dva svetova islama mene res zanima koliko vi poznate zgodovino islama? Včeraj sem vam povedala od kod izhaja islam. Ali bova naštela pet stebrov islama? Ali vi veste kaj je v Koranu in kako se bere Koran? Jaz sem ga brala, namreč. Sovraštvo do drugačnih, ker samo za to gre pri današnjem političnem cirkusu na plenarni seji, je danes, po mojem mnenju, večja grožnja Evropi kot tisti, ki v Evropi iščejo boljše življenje, ker iskreno verjamem, da večina t. i. migrantov res išče boljše življenje. Tisti, ki pa dejansko predstavljajo nevarnost, so, kot nam je povedal tudi gospod minister, procesirani skladno z našo zakonodajo. Povedala vam bom, da sem mati dveh 11-letnih fantkov, ki imata za prijatelja fantka, sina muslimanskih migrantov. In ko ju vprašam, ali je ta njun prijatelj kaj manj vreden, ker prihaja iz drugega dela sveta, je drugačne barve in ker njegova starša verujeta v Alaha, me samo debelo gledata, ker vesta, kaj je spoštovanje do sočloveka kot takega. Izjemno sem ponosna na svoja dva otroka. Gospod Grims, morda se vam uresniči želja in Slovenija res postane tako nevarna država, da boste morali migrirati. Kaj se bo zgodilo, ko boste migrant na Švedskem?

Zdaj privilegij pri delitvi časa je ta, zlasti če si med zadnjimi, da lahko neke zadeve pol podčrtaš brez nadaljnjega šuma, ki danes prihaja seveda iz koalicijskih vrst. Zdaj, slovenske ulice so varne, pravijo pri Svobodi, jaz pravim, da niso. Na Policijski upravi Ljubljana - s temi podatki tudi razpolaga, oz. vsaj ve za njih, tudi spoštovani minister Poklukar so namreč že sredi septembra poudarili, da so lani in letos v centru Ljubljane na Viču zaznali povečano število kaznivih dejanj zoper premoženje, tudi kazniva dejanja posilstev itd. Zdaj Zdaj povejte dekletu iz začetka novembra, na katero sta na njeno spolno nedotakljivost spravila dva Maročana, da so slovenske ulice in trgi varne. Verjetno vas bi ona in njeni starši negirali, pa še je bilo takih primerov. Zdaj, kaj pravi glas ljudstva iz Viča? Prej sem ostal na polovici tega branja. Takole pravi: "Vič Tobačna, vse do Brezovice, groza, prosto se gibljejo - nezakoniti migranti namreč, in maltretirajo vse občane. Na Viču se je drastično povečalo število vlomov, napadov na ljudi, maltretiranja, zastraševanja." tako prebivalec Viča, kot sem rekel prej, nikoli ni bil volivec SDS. Zdaj, kaj pravi glas iz Rigonc, ki ga je prej omenjala, mislim da poslanka iz Svobode. Vsi smo dobili pismo v Državni zbor s konec septembra, kjer so prebivalci Rigonc in Loč takole dejali, samo za podčrtanje nekaj stavkov: "Prebivalci vasi Rigonce želimo ponovno izpostaviti problematiko nezakonitih prehodov skozi vas Rigonce. Pomembno je poudariti, da nezakoniti migranti niso družine, ampak so mladi fantje, stari od 15 do 30 let, dobro preskrbljeni. Zdaj, poostrena prisotnost policistov sicer pomaga pri varovanju meje in h kontroli nezakonitih prestopov meje, za kar smo ji vaščani zelo hvaležni." Potem pa povejo, kaj pa njih dejansko na terenu same moti. "Dodatna panelna ograja bi migrante usmerila na določene točke, kar bi omogočilo učinkovitejši, lažji nadzor meje, predvsem pa onemogočila vsake urne prehode čez omenjene vasi." Zdaj, ta Vlada seveda pospešeno to panelno ograjo odstranjuje in zaradi tega se vaščani naše južne meje še vedno počutijo ogroženi. Kajti sklepna misel njihova se glasi: "Varni se bomo zares počutili šele, ko bodo migranti ujeti na sami meji,

Zdaj, vsi se strinjamo, da nezakonito prehajanje schengenske meje predstavlja dejansko velik varnostni izziv tudi za Slovenijo. Zdaj, ali Vlada Roberta Goloba sprejema učinkovite ukrepe na tem področju? Mi pravimo, da ne, da je Vlada pod vodstvom Roberta Goloba na tem področju totalno padla na tem izpitu, ki se mu reče zagotoviti varnost in pa samozakonitost na meji, ki je še vedno po naši oceni luknjasta kot švicarski sir. Zdaj, ampak dajmo vseeno malo skočiti iz tega svobodnega mehurčka v Sloveniji, da vidimo, kaj se dejansko drugje po svetu dogaja. Jaz sem si prebral poročilo, sicer je bilo medijsko, pred dvema dnevoma od nemških obveščevalcev, kjer so opozorili na znatno povečanje tveganja, ne, tudi za teroristične napade, ne samo v Nemčiji, na celotnem, tako so, njihova dikcija je bila na celotnem zahodu, zlasti v decembrskem času, kjer se bodo ljudje spet množično zbirali na teh prazničnih sejmih, ker pač ta val tudi zdaj pljuska sem iz Bližnjega vzhoda. Kar se pa tiče posledic nezakonitih migracij, ki so jih določene vlade v Evropi s to, sloganom welcome-politike sprejemale. Na Švedskem, kot je bila danes večkrat omenjena, zdaj vidijo, kaj pomeni nasilje in kriminal, ki jih povzročajo seveda ti nezakoniti migranti, ki so se v zadnjih letih organizirali v tolpe, da je to bil, ne, zgrešena migracijska politika na celi črti. Zdaj, omenjali ste tudi danes krščanstvo, islam. Jaz bi skočil še malo do Tibeta, tam je njihov voditelj Dalajlama leta 2018 je obiskal ravno zaradi, ravno zaradi ene debate o migrantih. Takrat je dejal: "Menim, da Evropa pripada Evropejcem". Pazite, to je rekel Nobelov nagrajenec za mir, to ni bil kar nekdo, to je rekel dalajlama. Zdaj Evropa, kaj je s tem mislil, ne, niti s prostorom, niti z resursi, niti z nekimi finančnimi zadevami ne more sprejeti vseh stotin milijonov migrantov, ki bi želeli priti v Evropo. Dejansko tako kot je rekel predlagatelj, dejansko se dogaja t. i. velika zamenjava, Neevropejce za Evropejce in s tem se je pač treba soočiti. Zdaj, Italija ustanavlja za zaključek migrantske centre v Italiji ravno zato, da se tam ustrezni postopki izvedejo, ne, na njihovih tleh

Temu je namenjena zakonodaja, ki ureja zaščito naših meja, kajti tisti, ki tu živimo, imamo vso pravico odločati o tem, kdo ima pravico vstopiti. In to smo določili z oblikovanjem ustreznih zakonov in te zakone je treba dosledno izvajati. Kajti nemška tajna služba je ravno danes objavila opozorilo, da zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu in tistih, ki od tam zdaj prihajajo, da pričakuje, da bo okoli božiča oz. novega leta po Evropi pokalo, oni opozarjajo na veliko potencialno nevarnost. Če kdo ne verjame, preverite sami. To je tisto, s čimer bi se morali v resnici ukvarjati. In nihče ni rekel, da je za migracije kriva Vlada, kriva je pa za povečanje teh migracij, za to poplavo, s katero se soočamo, ker je s podiranjem ograje bil dan napačen signal in se je potem to bistveno povečalo. In danes se še zakonodaja izvaja na tak način, da se v bistvu en del ne izvaja, kar je popolnoma napačno in zaradi tega smo tam, kjer smo. Spoštovanje človekovih pravic je bil v resnici temeljni cilj celotnega govora, ki sem ga imel, in med njimi ima ravno svoboda govora

v odgovor na tisto ali pa poskuse omejevanja, tudi jemanje besede, bilo potem en kup žalitev, posmehovanja, manipulacij, hujskaštva s strani leve. In to, oprostite, ob tako resni temi kot je o odgovornosti do državljank in državljanov, ne bi smelo imeti prostora. Kajti zgodi se potem tole, prej ko sem govoril ko je zdaj govorila o tem gospa Klakočar, ko sem govoril o islamu, sem hotel opozoriti na to, kakšna je razlika med radikalnim islamom, ki ga je milijarda pa pol, in tem evropskim islamom,

ker jih ne štejejo kot dovolj radikalne, ker ne delujejo neposredno po besedilu Koran in izvajajo tudi pritisk nanje. Pojdite v Bosno, prepričajte se sami, vprašajte, ko se počutijo danes, ko vahabiti oblikujejo svoje vasi, imajo svoje zastave, ne dovolijo niti policistom Bosne vstop v nekatere vasi ali pa so pri tem zelo hudi konflikti, in zaradi tega sem hotel predstaviti to razliko, ker je bistvena, ker je to treba razumeti. Treba je, poglejte, ravno razumevanje, kako nekdo drugače dojema stvarnost, je temelj spoštovanja, je tudi izraz spoštovanja v nasprotju s tem, kot ste vi to tolmačili, in kot je hotela tolmačiti tudi gospa Klakočar. Če nekoga ne razumeš, kako on dojema stvarnost, ne moreš z njim niti normalno komunicirati. To je temelj normalnega medsebojnega sporazumevanja in samo to je bil v resnici moj cilj, ki ste ga vi preprečili, ker je za vas resnica najhujša oblika sovražnega govora. Mimogrede, sovražni govor sploh ne obstaja, to veste. pravu sovražni govor je izmišljotina, ne boste našli noben temeljni akt s področja človekovih pravic, ki bi uporabljal sintagmo sovražni govor. Ampak svoboda govora pa je temeljna človekova pravica in svoboda govora je bila v teh dveh dneh kar nekajkrat okrnjena, in to je zelo, zelo slab znak, kajti potem pridemo v stanje, ko recimo ena od poslank koalicije, ki danes nosi odgovornost za Slovenijo, tukaj razlaga kakšna strašna napaka je bila dvig kazni za tihotapce ljudi, ampak gospe in gospodje, kje živite danes. Danes je to uradna politika Evropske unije, tudi socialistov, če želite, soglasno so skupaj predlagali novo resolucijo, prej je o njej govoril gospod Janša, po kateri bi drastično zaostrili ukrepe proti ilegalnim migracijam in drastično povečali kazni za tihotapce ljudi. pravi, to kar smo mi že naredili in kar vi danes kritizirate, je v resnici danes uradna politika Evropske unije. Na to sem hotel opozoriti, ko sem opozarjal, da so se stvari spremenile. Žal je očitno tukaj zelo malo posluha. Jaz še enkrat opozarjam, ljudje imamo pravico živeti varno. Namesto tega se je potem… /znak za konec

Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za Poslovnik z dne 9. decembra 2009, Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prekinjam 56. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo z 2. točko nadaljevali v torek, 5. decembra ob 13. uri. Vsem želim lep in varen večer. Hvala